se plašiti da će biti bilo tko zakinuti. Idemo na - Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, drugo čitanje, P.Z. br. 124 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Ovaj zakon raspravljat ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio zastupnik Boro Grubišić i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodin Božidar Pankretić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa mi dozvolite da kažem nekoliko rečenica. Ustavom Republike Hrvatske propisano je da je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i da ima njegovu osobitu zaštitu, članak 52. Ustava Republike Hrvatske.

Na snazi imamo Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz 2001. godine koji je do sada imao tri izmjene i to u srpnju 2002. i u travnju 2005. i u srpnju 2005. godine. Primjena ovog zakona u praksi pokazala je određene nedostatke i zapreke koji usporavaju raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Zakon se najvećim dijelom odnosi na raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i ne sadrži odredbe o prometu i raspolaganju privatnim poljoprivrednim zemljištem. Propisani postupci zakupa, prodaje i koncesije su dugotrajni i relativno komplicirani. Neusklađenost stvarnog stanja sa zemljišno-knjižnim stanjem i podacima iz katastra omogućava i usporava i usporava raspolaganje. Uočen je trend promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Uočen je trend usitnjavanja proizvodnih parcela i dakako imamo i problem neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Zato smo i predložili novi zakon koji danas, rekao bih i ovdje pred vama i koji ovu čitavu materiju obrađuje na jedan malo drugačiji način i pokušava rješavati sve ove probleme koje sam ovdje naveo. Ovim Konačnim prijedlogom Zakona o poljoprivrednom zemljištu uređuje se ograničenje u vlasništvu poljoprivrednog zemljišta tj. nositelja prava vlasništva na zemlji što ne mogu biti strane pravne i fizičke osobe, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno; zaštita, korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta. Provodi se ispitivanje i trajno praćenje stanja onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta štetnim tvarima u prvoj godini i periodično, tijekom trajanja zakupa i dugogodišnjeg zakupa, a ove poslove povjerili smo da obavlja Zavod za tlo. Utvrđeni su slučajevi kada se ne plaća prenamjena zemljišta. Pooštreni su uvjeti kod utvrđivanja visine naknade kod promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Za poljoprivredno zemljište koje se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalazi izvan granica građevinskog područja, a nakon stupanja na snagu ovog zakona izmjenom prostornog plana postane građevinsko, plaća se naknada za za prenamjenu u iznosu od 50%, a za osobito vrijedno obradivo ili vrijedno obradivo zemljište u iznosu od 100% prosječne cijene zemljišta unutar granica građevinskog područja. Za poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja, visina naknade određuje se u iznosu od, ovdje smo imali u prijedlogu 25%. U konzultacijama i Vlada će ići sa amandmanom koji će definirati da je taj iznos 5%, a osobito vrijedno i vrijedno poljoprivredno zemljište ne u iznosu od 50% od prosječne cijene zemljišta, nego u iznosu od 10%. Kada govorimo o tome moramo znati da je u prijašnjem zakonu u ovom dijelu se ta cijena odnosila na poljoprivredno zemljište. Prema tome, samim ovim povećanjem koje na prvi pogled ne izgleda da je povećanje, jer u ovom odnosu kada govorimo o 5% je negdje povećanje po nekim proračunima i 20-tak i 30-tak posto, ovisno o građevinskom zemljištu gdje se ono nalazi. Propisana je i uspostava informacijskog sustava poljoprivrednog zemljišta u svrhu učinkovitog gospodarenja i praćenja tržišta poljoprivrednih zemljišta. Propisano je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Raspolaganje se provodi na temelju programa koje donosi jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb za svoje područje, uz suglasnost ministarstva. Prije donošenja programa jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Programima raspolaganja ne mogu se umanjivati poljoprivredne površine koje su u funkciji proizvodnje. Prijedlog programa sa popratnom dokumentacijom prije njegova donošenja izlaže se na javni uvid u sjedištu općine ili grada odnosno Grada Zagreba koji donosi program, a uvid traje 15 dana. Iz programa se izuzimaju pašnjaci i livade u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Jedinice lokalne samouprave koje nisu izradile program, a njih ima do danas 95, dužne su ih donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ako to ne učine, program će donijeti agencija uz suglasnost ministarstva i na trošak jedinice lokalne samouprave. Poljoprivrednim zemljištima u vlasništvu države raspolaže se putem prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije za ribnjake. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup na rok od 20 godina. Jasnije su definirani prioriteti o raspolaganju putem zakupa i prodaje. Da bi se uspješnije provodili i ubrzali postupci prodaje, zakupa poljoprivrednog zemljišta, ubrzava se procedura i ukida se suglasnost ministarstva u postupku prodaje i zakupa. Dosadašnja suglasnost na raspisivanje natječaja smatramo da je ona bila ograničavajuća i da ubrzamo procese pustili smo sada da to ide bez suglasnosti ministarstva. U dugogodišnji zakup daju se proizvodno-tehnološke cjeline na rok od 50 godina. Početnu cijenu na natječaj za prodaju, zakup i dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države utvrđuje se sukladno propisu kojeg donosi ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za financije. Imamo također jednu novinu koja se odnosi na minirane površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Uvrštavaju se u programe i moraju biti posebno označeni, a mogu se preduvjeti u zakup ili dugogodišnji zakup. Za minirano poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je dano u zakup, u dvogodišnji zakup, ne plaća se zakupnina za prvih 10 godina korištenja, ako zakuprimac snosi troškove razminiravanja. Zakon sadrži odredbe o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu. Propisana je obveza vlasnika da zemljište moraju održavati plodnim i obrađivati sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi. Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje nije obrađeno prethodno vegetativnom razdoblju može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi najduže na rok od 3 godine, a obraslo višegodišnjem raslinjem na rok od 10 godina uz naknadu zakupniku vlasniku zemljišta. Propisane su kazne za neobrađeno poljoprivredno zemljište. Propisano je da poljoprivredni redari nadziru provođenje odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Ribnjaci u vlasništvu države raspolaže se putem koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u skladu sa odredbama zakona kojem se uređuju koncesije te ovog zakona koncesije za ribnjake daju se na 50 godina. To je također novina u ovom zakonu i uređuje se pitanje koje na žalost do sada nije bilo riješeno. Sredstva ostvarena od raspolaganje poljoprivrednim zemljištem raspoređuje se na sljedeći način. Od prodaje zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 25% su prihodi državnog proračuna za posebne namjene, a namijenjena su isključivo za financiranje troškova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta koje provodi Agencija za poljoprivredno zemljište. 25 su prihodi proračuna područne, regionalne samouprave i 50% proračuna jedinaca lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi. Od dugogodišnjeg zakupa i koncesije za ribnjake, prihodi se dijele 50% državnom proračunu za posebne namjene ili za agenciju i 50% proračuna jedinicama lokalne samouprave. promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinskog zemljište prihodi su 70% državni proračun za posebne namjene agencije 30% proračuna jedinice lokalne samouprave. Propisana je revolvalizacija zakupnine, obračune otkupe kupoprodajne cijene, naknade za dugogodišnji zakup i koncesijske naknade za ribnjake određene u vremenskom razdoblju za vrijeme trajanja ugovora. Propisano je da Vlada Republike Hrvatske uredbom osniva Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenje gospodarenja poljoprivrednog zemljišta. Agencija ostvaruje sredstava za rad i to na temelju Zakona iz državnog proračuna, obavljanja svoje djelatnosti i također iz drugih izvora. Agencija može kupovati poljoprivredno zemljište u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednih gospodarstva. Agencija ima pravo prvokupa za poljoprivredno zemljište koje vlasnici ponude na prodaju. Zemljište kupuje u ime i za račun Republike Hrvatske. Zemljišni fond agencije čine poljoprivredno zemljište koje agencija kupi. Financijska sredstava namijenjena za kupnju poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem. Poljoprivredno zemljište koje agencija kupuje ne ulazi u program raspolaganja. Njima agencija raspolaže sukladno odredbama zakona statuta i drugim općim aktima agencije. Zakon sadrži odredbe o prometu privatnog poljoprivrednog zemljišta. Propisan je postupak prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta koja provodi jedinica lokalne samouprave u ime i za račun agencije, a temeljem ponude vlasnika zemljišta koje svoje zemljište namjerava prodati ili dati u zakup. Jedinica lokalne samouprave dužna je ponavljati natječaj do prodaje ili davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta. Upravni inspekcijski nadzor kao i kazne, ne odredbe. Upravni nadzor provodi ministarstvo utvrđenim nepravilnostima i propustima izvještava Središnji držani ured za državnu upravu i Držano odvjetništvo Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori, a u drugom stupnju povjerenstvo ministarstva. Odredbama zakona predviđa se da agencija preuzima poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od jedinica lokalne samouprave kada ne donesu programe na raspolaganje i ne provode natječaje sukladno zakonu. Postupci prodaje, davanja u zakup i koncesija na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države započeti do stupanja na snagu ovog zakona ako je objavljen natječaj za prodaju, zakup i koncesiju dovršit će se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama" osim odredbi koje se odnose na Agenciju za poljoprivredno zemljište i kaznene odredbe za neobrađeno poljoprivredno zemljište koji stupaju na snagu 1. siječnja 2010. godine. Dame i gospodo najljepše se zahvaljujem.

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 38. sjednici koja je održana 28. studenog 2008. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona, a na tekst konačnog prijedloga Odbor podnosi amandmane koji su sastavni dio ovog izvješća i nomotehničke su prirode, odnosno pravno i nomotehnički dorađuju sam izričaj. Pored utvrđenih amandmana odbor daje primjedbe i prijedloge na pojedina rješenja kako bi ih predlagatelj razmotrio i svojim amandmanima eventualno otklonio manjkavosti koje se odnose na iduća pitanja. Prvo, članak 3. ovom odredbom i u daljnjem tekstu nije određeno tko i kako će ocjenjivati dali se može zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, primjerice u Katastru nema oznake građevinsko zemljište, već u najboljem slučaju ono je naznačeno kao izgrađeno, odnosno nigdje nije navedena dali je koridor uz cestu građevinsko zemljište ili nije. Zatim, članak 12., 13. i 14. nije propisano da se mjere iz članka 12., 13. i 14. dostavljaju ministarstvu ni da trebaju biti u skladu s bilo kojim aktom, pa ni mjerama iz članka 5., niti je propisana obaveza dostavljanja podataka o provedbi tih mjera

ukazuje se da nije propisana obveza obavješćivanja vlasnika ni ovlaštenika zemljišta o nijednoj fazi postupka. Istodobno nije razvidno na što se pojam javnog glasila odnosi. Nadalje nije razvidno kome se može dati zemljište u zakup kada se radi o neposrednoj pogodbi, odnosno neposrednom pogodbom. Članak 17. upitno je u stavku 1. utvrđivanje prava raspolaganja koje se i danas smatra, odnosno danas i jest, jednim od ovlaštenja koje čini pravo vlasništva, po kojem se navedeno zemljište može iskorištavati, dakle i otuđiti i uništiti. U članku 25. upitno je utvrđivanje različitog pravnog položaja glede visine naknade za prenamjenu koja ovisi o vremenu kada određeno zemljište bude obuhvaćeno građevinskim područjem. Članak 81. potrebno je preispitati rješenje da postupak provode jedinice lokalne samouprave i grad Zagreb u ime i za račun agencije jer se u biti radi o prodaji zemlje vlasnika koji je tu u pravilu treća osoba. Istodobno prema odredbi stavka 6. postupak može trajati u nedogled dok agencija može i ne mora se pozvati na svoje pravo prvokupa. I članak 84. dvojbeno je rješenje prema kojem agencija utvrđuje kriterije za kupnju svojim statutom a kupuje u ime i za račun Republike Hrvatske. I naravno, pored toga odredbu valja uskladiti s odredbom članka 80. stavak 4. Na posljetku predlaže se obaviti redakciju teksta ovog zakona prije njegove objave u "Narodnim novinama". Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li ostali odbori? Da. Gospođa Dragica Zgrebec u ime Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Gospodine predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu kao matično radno tijelo. U raspravi su sudjelovali predstavnici udruga poljoprivrednih proizvođača, poslodavaca, sindikata i zadružnog saveza. Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi su iznesena slijedeća mišljenja, primjedbe i prijedlozi. Izražena je sumnja u svezi ustavnosti članka 81. po kojem postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta provodi lokalna samouprava a u ime i za račun agencije. Također, uvažavajući članak 48. Ustava Republike Hrvatske koji uređuje obvezu nositelja vlasničkog prava i njihovih korisnika da pridonese općem dobru izraženo je mišljenje o neodrživosti odredbi kojima privatna osoba ne može raspolagati svojom privatnom imovinom nego lokalna zajednica prodaje privatno vlasništvo. Istaknut je problem nekonkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. U tom smislu i povezanost zemljište politike, segmentiranja poljoprivrede za potrebe prehrambene industrije, sustav poticaja, propisa koji se odnose na poljoprivredu i ekonomske mjere u gospodarstvu Hrvatske. Upitna je kompetentnost jedinica lokalne samouprave u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, mogućnost manipulacija, pogodovanja i slično kao i nadzor nad preko 500 jedinica lokalne samouprave. Izneseni su i nepouzdani podaci i statistike poljoprivrednog zemljišta koji se kreću od 1,2 milijuna 200 tisuća hektara do oko 3 milijuna hektara. U europsku statistiku evidentirani smo s podatkom od milijun i 200 tisuća hektara pa je izrečeno mišljenje da ćemo iz Europske unije umjesto 450 milijuna eura dobivati samo 150 milijuna eura. Upitno je po mišljenju nekih članova trebaju li poljoprivrednim zemljištem raspolagati jedinice lokalne samouprave i agencija. Imajući u vidu povezanost zemljišne politike i sustava poticaja iznesen je podatak da manje od 1% gospodarstava dobiva oko 25% novca a 10% svih gospodarstava dobiva oko 80% novca koji se koristi za poticaje i da je to najnepravednija raspodjela poticaja u Europi. U daljnjoj raspravi izražena su iskustva kada su jedinice lokalne samouprave na kvalitetan način stavile u funkciju poljoprivredno zemljište na svom području. Izraženo je mišljenje da će kvalitetna zemljišna politika ovim zakonom omogućiti okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda i veći dohodak u sektoru poljoprivrede. Pozitivnim je ocijenjeno stavljanje pod kontrolu prodaju i zakup privatnog poljoprivrednog zemljišta, pohvaljeno je osnivanje agencije, pravo prvokupa i stvaranje zemljišnog fonda koji će omogućiti okrupnjavanje. Dobro je do što će se uspostaviti informacijski sustav podataka o poljoprivrednom zemljištu a što je omogućiti uvid u gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Pozitivan je i sustav nadzora nadzora te uvođenje poljoprivrednih redara što će osigurati da se poljoprivredno zemljište stavi u funkciju. U odredbama koje govore o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta bilo bi dobro poljoprivredno zemljište, bilo bi dobro da se razmotri mogućnost da se i napravi razlika u plaćanju naknade za promjene namjene poljoprivrednog zemljišta s obzirom na djelatnost te da se spriječi da se umanji trend razvoja drugih gospodarskih djelatnosti. Tijekom rasprave iznesen je problem poljoprivrednih proizvođača koji Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine zbog određenog roka nisu uspjeli vratiti poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto. Izražena je bojazan tajkunizacije poljoprivrednog zemljišta kada neki dobivaju i tisuće hektara zemljišta. U raspravi je izraženo mišljenje da bi agencija mogla podsjećati na Hrvatski fond za privatizaciju. Bilo bi dobro da se zakonom a ne statutom odredi koji su kriteriji odnosno državni interes za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta novcem poreznih obveznika budući da se govori o prioritetu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i stvaranja zemljišnog fonda. Izražen je stav odnosno protivljenje prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te da se odluka o tome donosi na općinskom odnosno Gradskom vijeću ili Skupštini Grada Zagreba. Kod raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem određuje se da općina ili grad u ime i za račun agencije provodi postupak natječaja i donosi odluku prema redoslijedu kriterija o najboljem ponuditelju, no razlika je da li o tome donosi odluku općinsko ili gradsko vijeće ili izabrani načelnik ili gradonačelnik pa bi to trebalo jasnije definirati. Predstavnici udruga zemljišnih zajednica predložili su da se u članku 32. doda novi stavak kojim bi se onemogućila prodaja poljoprivrednog zemljišta zemljišnih zajednica oduzetog za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine a trenutno u vlasništvu Republike Hrvatske dok se ne riješi pitanje povrata imovine ovlaštenicima zemljišnih zajednica i to s mogućnošću davanja u zakup do pet godina. Predloženo je da bi bilo bolje da u člancima 45. i 54. u kojima se govori o roku na koji se daje državno zemljište u zakup i dugogodišnji zakup da se umjesto U daljnjoj raspravi naglašeno je da nije dobro u vrijeme globalne financijske i ekonomske krize ići u privatizaciju državnog poljoprivrednog zemljišta budući da je to trenutno najvrjednija imovina s kojom Hrvatska raspolaže, da se ne ponovi greška kada se u vrijeme rata u Hrvatskoj provodila privatizacija društvenih poduzeća. Neprimjereno je očekivani da će seljaci čiji prihod od poljoprivrede ne mogu pokriti ni obveze dosadašnjih zaduženja moći kupovati poljoprivredno zemljište. Zakup i dugogodišnji zakup bi trebali biti financijski povoljniji za one koji idu u proizvodnje koje Hrvatskoj nedostaju što bi omogućilo smanjenje izvoza, uvoza. Prenamjena poljoprivrednog zemljišta je u nekim slučajevima potrebna, no trebalo bi onemogućiti špekulacije povećanjem naknade za prenamjenu. Kada se govori o golf igralištima i o donošenju posebnog Zakona o golf igralištima treba imati u vidu da mnoge zemlje više ne dozvoljavaju takvu gradnju budući one zauzimaju velike površine, zahtijevaju korištenje znatnih količina herbicida i vode. Stoga je upitna opravdanost odredbe da se investitori oslobađaju plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta pri gradnji golf igrališta. Sagledavajući sve objektivne i subjektivne razloge, dugogodišnjih problema neobrađenosti poljoprivrednog zemljišta kao i sve izneseno u raspravi iznesen je prijedlog da bi bilo dobro o predmetnom zakonu provesti i treće čitanje. Nakon provedene rasprave, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova 5 za i 2 suzdržana predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Hvala. Žele li predsjednici ostalih odbora? Da. Gospodin Jerko Rošin u ime Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravio je na 10 sjednici održanoj 3. studenog 2008. godine Konačni prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. studenog 2008. godine. Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo, na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno je predsjednik predlagatelja istaknuo da se ovim zakonom uređuje zaštita, korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, osnivanje i djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište, promet privatnog poljoprivrednog zemljišta te upravni i inspekcijski nadzor. Ujedno je dan kratki pregled razlika između rješenja koja se predlažu ovim konačnim prijedlogom u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. U raspravi na odboru podržano je donošenje ovoga zakona te istaknuto kako će se njegovom provedbom pridonijeti okrupnjavanju poljoprivrednih gospodarstava te stavljanju u funkciju do sada nekorištenog poljoprivrednog zemljišta. Navedeno posebno dobiva na značaju činjenicom da danas u Republici Hrvatskoj bilježimo značajne neobrađene i usitnjene poljoprivredne površine uz brojna staračka domaćinstva kojima će mogućnost ili prodaje ili davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup osigurati dodatne prihode. Vezano uz odredbe ovoga zakona kojima se uređuje postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta koje provodi jedinica lokalne samouprave u ime i za račun agencije tijekom rasprave iznijeta su i promišljanja o alternativnim modelima. Vezano uz odredbe članka 25. istaknuto je da je osnovni cilj ovoga zakona zaštiti postojeće stanje stoga prostorni planovi koji su na snazi trebaju predstavljati početnu poziciju. Ujedno je potrebno razlikovati i različito tretirati u obračunu naknade poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja prema prostornom planu koji je na snazi na dan stupanja na snagu ovoga zakona od poljoprivrednog zemljišta koji će se izmjenom prostornog plana nakon stupanja na snagu ovoga zakona biti obuhvaćeno u granicama građevinskog područja. Visina jednokratne naknade koja bi se plaćala ujedno je determinirana i kategorijom poljoprivrednog zemljišta. U tom smislu a u cilju nedvojbenog tumačenja u provedbi istaknuta je potreba dorade izričaja u članku 25. ujedno od predlagatelja zatražena dodatna pojašnjenja vezano uz člankom 25. definiranu prosječnu cijenu zemljišta koja je osnova za obračun jednokratne naknade koja se plaća za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te je ukazano na potrebu dorade izričaja navedenih odredbi. Vezano u članak 24. kojim su regulirani slučajevi u kojima investitor ne plaća naknadu iz članka 23. predloženo je da se u definirana izuzeća uvrsti i gradnja vrtića, trafostanica objekata za elektroopskrbu, kleti, vikendica, sportskih terena i vjerskih objekata. Ujedno je u stavku 1. navedenog članka uočena potreba izmjene 18. podstavka kojim je regulirano izuzeće od plaćanja naknade pri gradnji objekata u poslovnoj zoni. Kada jedinica lokalne samouprave investitor gradnje. Iznijeto je stajalište da bi se ovako definirano izuzeće moglo negativno odraziti na već započete investicije i gradnji objekata namijenjenih za obavljanje proizvodnih djelatnosti. U raspravi je istaknuto nekoliko sastajališta poticanja gospodarskog razvoja i jedinica lokalne samouprave prihvatljivih rješenja. Od toga da se izuzeće definira za objekte u poduzetničkoj zoni kada je jedinica lokalne samouprave osnivač zone, za objekte namijenjene za obavljanje proizvodnih djelatnosti i slično. Iznijeto je i mišljenje da bi se oslobođenje plaćanja naknade trebalo predvidjeti i za investitore koji investiraju u proizvodne djelatnosti u području posebne državne skrbi, brdsko planinskim područjima te otocima. Vezano uz kategorije zemljišta istaknuto je da uz osobito vrijedno obradivo poljoprivredno te vrijedno obradivo zemljište postoji i niz podkategorija …/Govornik se ne razumije/… poljoprivrednog zemljišta koji nema vrijednost sa stajališta obradivost i poljoprivredne proizvodnje. Stoga je još jednom ukazano na važnost inventarizacije poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanje realnog stanja u prostoru. U raspravi je vezano uz odredbe kojima je uređeno da se površine poljoprivrednog zemljišta utvrđuju u programu prema podacima iz katastra, zemljišne knjige i dodatne dokumentacije, članak 31. stavak 5, te odredbe članak 46. stavak 1., podstavka 2., članak 81. stavka 3., podstavka 2., koji se također referiraju na podatke iz katastra. Napomenuto je da su upisi u katastar zastarjeli i većim dijelom netočni te izvodi iz katastra ne može biti jedini temelj određivanja zemljišta kao poljoprivrednog. Ocijenjeno je da je za provođenje ovoga zakona važno utvrđivanje stvarnog stanja. Nakon provedene rasprave predstavniku predlagatelja predloženo je da do rasprave na plenarnoj sjednici predlagatelj razmotri na odboru iznijete prijedloge za izmjenu i dopunu odredbi predloženog zakona te predloži svoje amandmane. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 7 glasova za, 3 glasa protiv i 1 glas suzdržan, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ako nema predstavnika odbora, hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite.

Klub SDP-a uočava potrebu donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu ali zakon u predloženom obliku nećemo podržati. Dva su osnovna razloga zašto ne možemo podržati ovako predloženi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Prvi se odnosi na političku odluku današnje vladajuće koalicije da se ide u privatizaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Mi smatramo da vrijeme globalne ekonomske i financijske krize nije povoljno da se privatizira najvrijednija imovina kojom država Hrvatska raspolaže. Drugi važan razlog ili presudan razlog zašto nećemo podržati ovaj prijedlog zakona jesu po našoj ocjeni neustavne odredbe o prodaji privatnog poljoprivrednog zemljišta. Dakle protivimo se prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta jer je ono uređeno i pogodno za konkurentnu proizvodnju. Privatizacija državnog zemljišta u sadašnje vrijeme može se poistovjetiti sa političkom odlukom koju je HDZ-ova Vlada donijela da se u ratu ide u privatizaciju društvenih poduzeća. Poljoprivredni proizvođači posebno nositelji obiteljskog gospodarstva u većini nisu financijski sposobni ulaziti u obveze kupnje zemljišta jer su ionako prezaduženi a njihov proizvod je danas nekonkurentan. Zalažemo se za dugogodišnje koncesije odnosno kako je sada to regulirano kroz zakup i dugogodišnji zakup po povoljnim financijskim uvjetima za one proizvođače koji prvenstveno proizvode nedostajuće proizvode i tako smanjuju uvoz poljoprivrednih proizvoda. Cilj okrupnjavanja posjeda nije moguće ostvariti samo prodajom državnog zemljišta kojeg je oko 30 ili nešto manje posto i kupnjom privatnog već i drugim agrotehničkim mjerama. Komasacija je mjera ne samo okrupnjavanja posjeda već i ukupnog uređenja prostora i sređivanja zemljišnih knjiga a mi o tome nemamo niti zakon. Ustav Republike Hrvatske govori o poljoprivrednom zemljištu kao o općem dobru ali i nepovredivosti privatnog vlasništva. Ovim prijedlogom zakona zadire se u slobodno raspolaganje privatnim vlasništvom kad je u pitanju poljoprivredno zemljište. Zato cijenimo da odredbe o potpunom ograničavanju raspolaganja privatnim zemljištem u smislu prodaje ili davanja u zakup ne mogu stajati u zakonu. Neprihvatljivo nam je da u gospodarenju državnim a posebno privatnim zemljištem odlučuju jedinice lokalne samouprave a o nekim stvarima čak načelnik ili gradonačelnik samostalno. Općinama i gradovima daju se i mnogi stručni poslovi vezani uz ovu problematiku koje oni u većini slučajeva nisu sposobni obaviti. Imamo preko 500 jedinica lokalne samouprave većinom deficitarne i stručnim kadrovima i financijskim sredstvima. A po odredbama ovog zakona jedinice lokalne samouprave imale bi sljedeće obveze, ja ću samo neke nabrojiti. Raspolagati državnim zemljištem na način da se održava sposobnim za proizvodnju. Odrediti potrebne agrotehničke mjere, propisati mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, živica, međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprečavanje zasjenjenja susjednih čestica i drugo. Provoditi natječaj za davanje u zakup zemljišta koje se ne obrađuje i odlučivati o zakupu takvog zemljišta. Izraditi program raspolaganja državnim, poljoprivrednim zemljištem. Koliko, ocjenjujemo tu da koliko je jedinica lokalne samouprave toliko je i politika jer nema izrađenih kriterija kako se određuje koliko zemljište ide u prodaju, koliko u zakup, koliko u koncesiju. imamo slučaj da se sada ubrzano u jednoj međimurskoj općini ide u prodaju preko 300 hektara komasiranoga zemljišta koje je uz farmu za tov junadi godišnje kapaciteta preko 3 tisuće komada a a vlasnik farme se ne može natjecati jer je trgovačko društvo. Ili najnoviji slučaj kada grad Slatina donosi odluku da neće dati u zakup zemljište najpovoljnijem ponuđaču, hrvatskom branitelju i to konstatira čak i u svojoj odluci da je on najpovoljniji ponuđač ali ne može dobiti zemljište u zakup. Zatim bi morali izraditi odnosno odrediti maksimalnu površinu koja se može prodati jednoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Provoditi natječaj o prodaji i zakupu zemljišta dakle i utvrđivati prioritete za prodaju i zakup zemljišta i državnog i privatnog i Ocjenjujemo da je na toj razini mogućnost pogodovanja pojedincima, mita i korupcije velika. Pa i sada o tome ima bezbroj primjera da članovi Vijeća, poglavari pa i sami načelnici dodjeljuju zemlju sebi, obitelji ili prijateljima. Ponekad se to uspije spriječiti, ponekad i ne. Tako ćemo i dalje čitati naslove u novinama: «Općinski načelnik bez odobrenja zemlju dodijelio fizičkim osobama», «Seljaci vijećnike hvatali za revere», «Nezadovoljni načinom prodaje zemlje seljaci fizički napali vijećnike», «Prosvjed garešničkih seljaka jer ne mogu na svoju zemlju» i bezbroj takvih naslova. I sada s obzirom da se radi o drugom čitanju nekoliko najbitnijih primjedaba a o ostalima će kolegice i kolege podrobnije govoriti. Prvo ću se osvrnuti na odredbu članka 15. Njime se određuje da se zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama i nije obrađeno u prethodnom razdoblju daje u zakup na tri, a obraslo višegodišnjim raslinjem na 10 godina. Nejasno je koje su to agrotehničke mjere a izostala je i odredba o upozorenju vlasnika takvog zemljišta. Nastavno u članku 16. neprihvatljivo je da ukoliko vlasnik ne podigne novčana sredstva u roku od godinu dana gubi pravo na takvu naknadu. Što ako vlasnik niti nema informaciju da je njegovo zemljište u zakupu? Možda je dulje vrijeme odsutan ili je u izbjeglištvu ili sličnih slučajeva. Također mislimo da treba brisati članak 18. koji govori o pravu služnosti jer nije moguće regulirati ovu problematiku generalno odnosno uredbom Vlade već za svaki pojedinačni slučaj. U članku 24. prihvatljivo je i nužno da se radi očuvanja poljoprivrednog zemljišta uvede plaćanje primjerene naknade za prenamjenu zemljišta. Prihvatljivo je i da se za određene namjene oslobodi plaćanje prenamjene. Međutim smatramo da treba preispitati slučajeve navedene u ovom članku posebno da se toga oslobode investitori koji glade golf igralište. Došlo je do značajnog smanjenja iznosa koji treba platiti za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište između dva čitanja a sada nam je ministar najavio i daljnje smanjenje pa možemo samo reći da zapravo u tom dijelu zakona uopće nismo imali koncepciju ili nismo pravili simulaciju što to znači kada treba platiti prenamjenu za poljoprivredno zemljište. U članku 34. govori se da stručne poslove zakupa ili prodaje u općini i gradu obavlja upravno tijelo nadležno za poljoprivredu. Treba reći da u najvećem broju pogotovo malih općina nema takvog upravnog tijela. One imaju samo jedinstveni upravni odjel sa jedno ili dva zaposlenim komunalnim redarom. U članku 36. utvrđuje se redoslijed prvenstva. Smatramo da se ono ne može vršiti po organizacijskom obliku i dobi jer bi to bio jedan od vidova diskriminacije već po osposobljenosti, opremljenosti i programu koji jamči konkurentnu proizvodnju i mogućnost plaćanja obveza. Članak 43., a vezano uz članak 38. Ovdje se govori, u članku 38. govori se da se neće uzeti u obzir ponuda za kupnju zemljišta koja iznosi dvostruki iznos početke cijene, a u članku 43. da se po dvostrukom iznosu početne cijene može prodati neposrednom ponudom. Smatramo da to ne bi tako moglo stajati, nego bi ta dva članka trebalo uskladiti. U člancima 77. do 80. regulira se Agencija za poljoprivredno zemljište. Ocjenjujemo da su nadležnosti agencije nejasno definirane i ostavljene da se reguliraju statutom, što nam nije prihvatljivo. Smatramo da agencija mora primarno gospodariti državnim poljoprivrednim zemljištem, uređenjem poljoprivrednog zemljišta, raditi na poslovima sređivanja zemljišnih knjiga koje se odnose na državno zemljište. Agencija treba biti neovisno stručno tijelo, a ne mjesto na kojem će raditi "naši ljudi". Ne vidimo svrhu u tome da država prodaje zemljište kojeg je vlasnik i kupuje zemljište privatnih vlasnika. I recimo na primjer, agencija će odlučivati kada se može dijeliti parcela, a ne utvrđujemo uz koje uvjete i koji su to kriteriji kada će agencija donijeti odluku da se određena parcela može podijeliti. Najspornije su odredbe zakona koje se odnose na raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem, a regulirane su člancima 81. do 85. Unatoč tomu što se predlagatelj poziva na odredbe članka 48. Ustava Republike Hrvatske mišljenja smo da je ograničenje samostalnog raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem u smislu zakupa i prodaje neustavno i nezakonito. Eventualno bismo mogli podržati institut prvokupa kad zemljište kupuje agencija, ali da općina i grad odlučuju o tome tko će kupiti ili dobiti privatno zemljište u zakup nije prihvatljivo. U članku 88. se propisuje da za učinjeni prekršaj optužni prijedlog podnosi ministarstvo, što je u suprotnosti sa prekršajnim zakonom jer takav prijedlog može podnijeti samo nadležno tijelo, pa bi to trebalo ispraviti. Imamo i primjedbe na kaznene odredbe koje su regulirane člancima 92. do 96., a posebno u tom dijelu ukazujemo na kazne za one koji ne održavaju zemljište sposobnim za proizvodnju i ne obrađuju sukladno agrotehničkim mjerama. Tko će u praksi o tome odlučivati, po kojim kriterijima, kako utvrditi vlasnika ako je odsutan ili je više njih u jednoj parceli, tko će plaćati kaznu za neobrađeno državno zemljište? Država ili lokalna jedinica na čijem se teritoriju zemljište nalazi i Kako ćete na primjer obavijestiti staračka domaćinstva da svoje neobrađeno zemljište koje ili ga ne obrađuju sukladno agrotehničkim mjerama, a trebaju oglasiti u općini ili gradu da izbjegnu plaćanje kazne? Ili pak ako tako i oglašeno zemljište ne nađe interesenta, kazna se neće platiti, a zemljište će i dalje ostati neobrađeno. Mislimo da je potrebno i određenim novčanim kaznama stimulirati stimulirati "vlasnike" da obrađuju zemljište, ali na način kako je ovdje to uređeno sumnjamo da ćemo polučiti uspjeh i smanjiti površine neobrađenog zemljišta. S obzirom da postoje opravdane primjedbe koje nisu samo politička razlika kao na primjer privatizacija zemljišta da ili ne, već ukazuju i na povrede Ustava i zakona, predlažemo da zakon uputimo u treće čitanje kako bi se otklonile ove nejasnoće. klub SDP-a neće glasati za donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Hvala lijepo predsjedniče. Pa mislim da je bitno spomenuti nekoliko riječi vezano nakon rasprave uvažene kolegice Zgrebec. Ja bih molio samo definirao neke stvari uvažavajući, ja bih rekao konstruktivne prijedloge o kojima smo već dosta puta razgovarali. Želim ispraviti ono što naprosto nije točno, a to je da ne postoji nikakva politička odluka da se ide u privatizaciju ovoga trenutka poljoprivrednog zemljišta. Ta odluka politička je donesena, gospođo Zgrebec 2001. godine kada smo radili prvi prijedlog zakona i kada smo definirali prioritete za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Prema tome, mi sada u ovom dijelu ovoga zakona poboljšavamo, ja sam vrlo izričito rekao koje stvari. Uvidjeli smo da nakon 7, 8 godina zakona u funkciji određene stvari treba ubrzati, da ako treba ubrzati one stvari koje se odnose na sporo raspolaganje, gdje smo imali određene zastoje, ja ću konkretno krenuti od ministarstva pa do općina i gradova i tu moramo ubrzati stvar. Druga najvažnija stvar je špekulacija i vi ste o njoj govorili, a to je da su neki pokušavali se dočepati poljoprivrednog zemljišta iz špekulativnih razloga da danas kupe za 1, a sutra da prodaju za 100 ili za 1 000. Mi ovim zakonom jasno definiramo da je poljoprivredno zemljište namijenjeno onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Ono što smo pooštrili u svakom slučaju je prenamjena koja je do sada bila krivo definirana i ono na što smo se koncentrirali je dakako ono što se nalazi van prostornih planova općina i gradova poznato je ovdje svima uvaženim zastupnicima da se ponekad nažalost dogodi da ono što je van prostornog plana, poljoprivredno zemljište kupi se za vrlo jeftine novce, a za vrlo jeftine novce, a onda u nekom kratkom razdoblju uđe u prostorni plan, postane građevinsko zemljište i dogodi se, ja bih rekao jedna i korupcija, najdirektnija, ali i uništavanje poljoprivrednog zemljišta. I tu smo pooštrili kriterij. Svjesni smo da je potrebito riješiti i poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar prostornih planova. Nemoguće je da je već 100 godina imamo zgrade, nebodere, imamo izgrađeno nešto, još uvijek se to vodi kao poljoprivredno zemljište. Mora se riješiti Spore su i gruntovnice i katastri, ali ja mislim da smo svi svjesni da jedanput moramo imati stvarno stanje. Tu smo imali jedan, ja bih rekao malo izričitiji prijedlog da se te naknade bitno povećaju, no međutim u konzultacijama, rekao bih i sa trenutačnom situacijom gdje smo potpuno svjesni da se danas želi investirati, da je potrebito u ovoj situaciji pripomoći gospodarstvu, mi ćemo te naknade smanjiti, prijedlog će biti da one ostanu na 5%, a to se odnosi na 99% svih onih poljoprivrednih površina unutar građevinskog područja jer definitivno tu nema visokovrijednih poljoprivrednih zemljišta. I u tom dijelu povećanje će biti jer je do sada plaćena prenamjena u odnosu 5% na poljoprivredno zemljište i ona je bila, svi se slažemo oko toga preniska, a s obzirom da sada imamo vrlo jasnu namjenu kuda ide taj novac, onda ta namjena, u agenciji ta namjena jedinicama lokalne samouprave doći će za okrupnjavanje, doći će, ja bih rekao do onoga što je najvažnije da se što više poljoprivrednog zemljišta stavi u funkciju. Mislim da moramo i svi biti svjesni ovoga što se odnosi na dio zahvaćanja u onaj što ste vi napomenuli, a to je na odredbe koje se odnose na raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem. Mislim da smo svi svjesni da je nedopustivo što nam se danas događa, a to je da imamo velike poljoprivredne površine neobrađene o kojima se na žalost nitko ne brine. Sve države u našem okruženju od Europske unije pa do nekih drugih riješile su te određene probleme. Mislim da je vrijeme i da to mi riješimo. Oni koji se žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom to im je omogućeno, oni koji se ne žele baviti trebaju svoje poljoprivredno zemljište ne dirajući njihovo vlasništvo, dati u zakup, ponuditi onima koji se žele baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Njih stavljamo na taj način konkurentnijima. Vjerujem da na taj način doprinosimo i onome što nam je svima u cilju da imamo što više vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Dakako da su to određene odredbe koje nismo mi izmislili. Konzultirali smo se i sa drugim stručnjacima i izvana i u Hrvatskoj, prema tome ni najmanje ne smatram da su one neustavne, ali mislim da bitno poboljšavaju gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Zašto smo dali mogućnost i ona novina koja je napravljena. Ja vam moram reći mi imamo određene odredbe, određene pregovore danas koji se vrše vezano uz prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima. Znate naša stajališta oko toga što se tiče i same mogućnosti prijelaznog razdoblja od 12 godina i zahtjeva u tom dijelu. No, međutim, model koji sada nudimo je puno ja bih rekao jasniji i transparentniji, imaju ga i Francuska i Italija, a definira se na način kada netko želi prodati privatno poljoprivredno zemljište dođe u općinu ili grad, prijavi tamo da to želi prodati, to se javno obznanjuje. Agencija ima pravo prvokupa ili se to definira po pravu prioriteta koji je napravljen prema onome tko od tih poljoprivrednih proizvođača u toj općini ili gradu ima definitivno ono o čemu ste i vi govorila, a to su stočarska proizvodnja, sjemenarska proizvodnja, mogućnost proizvodnje što se tiče povrtlarstva i voćarstva, prema tome nešto što nam je danas u prioritetu. Mislim da na taj način zasigurno definiramo da možemo bolju konkurentnost napraviti postojećih poljoprivrednih gospodarstva, omogućavamo okrupnjavanje i definiramo da i ovaj zakon maksimalno saživi i donese svoje prave rezultate. Hvala lijepo.

govori oko prodaje zakupa poljoprivrednog zemljišta samo u dijelu koji se odnosi na prvokup, a to nije u tom smislu je ispravak jer to zakonom tako nije uređeno. lokalna samouprava će provoditi natječaj i za prodaju i za zakup svakog onog privatnika tko želi prodati ili dati u zakup svoje poljoprivredno zemljište, ali agencija nije dužna kupiti to zemljište. Dakle ako se ne ostvari prvokup ili ne kupi ga agencija, vlasnik zemljišta ne može slobodno raspolagati svojim zemljištem nego mora prodati najpovoljnijem ponuđaču. Drugim riječima ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati svoje zemljište susjedu on to ne može učiniti i to je zapravo vid ograničavanja raspolaganja privatnom imovinom što je nedozvoljivo. To se nije radilo ni u socijalizmu ministre. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, vi ste rekli, ja se nadam da ja neću sada ispravljati vaš netočan navod, a mislim da je netočan, jer ste konzultirali stručnjake, pretpostavljam stručnjake iz područja prava, isto kada ste pripremali ovaj zakonski prijedlog. Jer ako ste konzultirali stručnjake iz područja prava onda ste trebali konzultirati stručnjake koji nešto o tome znaju. Jer ovo što vam je sada kolegica Zgrebec rekla to je doista istina. Ne može susjedu prodati više nitko poljoprivredno zemljište. Ne može. Po ovom zakonu ne može. Time ste naravno doveli u pitanje osnovni institut prava vlasništva i niste ga pomirili sa nekim drugim institutom, o čemu ću ja govoriti u svojoj diskusiji. Samo kažem, volio bih da me demantirate i dajte recite koji su pravni stručnjaci sudjelovali u izradi ovog zakona. Jučer sam na tražio na Odboru za zakonodavstvo da kažu, s obzirom da je zakon katastrofalan Zakon o poljoprivrednom zemljištu, tko je to pisao, tko je to, ali se nije htjelo reći. Ali ako je to državna tajna, onda ne morate ni vi reći. Dame i gospodo zastupnici, neke obavijesti i konzultacije prije nastavka. Prvo za ovu točku dnevnog reda prijavilo se 7 klubova i 23 do sada zastupnika i zastupnica, bez ispravaka i replika to je to. Plan je bio kao što smo i do sada radili da u 13 sati glasujemo i da prekinemo sjednicu. Teško ćemo završiti ovu točku dnevnog reda ako se budemo držali toga da u 13 sati završimo. Postoje dvije mogućnosti, ili da nastavljamo raspravu dok se ne iscrpi dnevni red po ovoj točki ili da ako ne završimo onda odgodimo, nastavimo raspravu u utorak ovoj točci. To su znači dvije mogućnosti. Inače želim vas obavijestiti kako očekujemo u pogledu proračuna. Očekujemo da bi proračun u tijeku današnjeg dana došao, prijedlog proračuna u Sabor i da bi se u tijeku sutrašnjeg dana, dakle subote podijelio u pretince. Rasprava bi u tom slučaju bila u srijedu. Nakon srijede vjerojatno bi obavili to u tijeku srijede, potrebno je stanovito vrijeme za davanje amandmana pa bi predložili da se amandmani predlože od strane saborskih zastupnika u četvrtak do 12 sati, a onda bi glasovanje o proračunu, jer treba proći tri dana, bilo 15. u ponedjeljak. Tako da bi zadovoljili proceduru i obveze iz procedure i još u vrijeme redovitog zasjedanja, dakle 15. mogli bi donijeti proračun ako bi ga završili do 15. u ponoć. Ako ne završimo 15. do ponoći, morali bi imati izvanrednu sjednicu. Nadam se da bi to moglo se obaviti 15. do ponoći. Ja samo ovo vam govorim kao očekivan redoslijed koji sam ovdje iznio da bi se on mogao ostvariti. Konzultacije su potrebne zbog današnje točke dnevnog reda, budući da pretpostavljam da ona neće moći završiti do 13 sati. Da li ćemo onda nastaviti ili nastaviti u utorak? Evo, to je to pitanje. Što ste trebali gospodine Lesar? Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine predsjedniče, slobodan sam dati jedan prijedlog oko proračuna. Razumijem štampariju, ograničene kapacitete, ali subotom ili nedjeljom proračun stavljati u pretince doista nije primjereno. Predlažem bržu proceduru. Proračun postoji na CD-u jer je iz Vlade u Sabor došao na CD-u, a naši stručnjaci u Saboru 152 komada CD-a mogu ispržit otprilike za dva sata tako da do podneva mogu. Do podneva bi svi u pretincima mogli proračun dobit na CD-u.

vijeće, Gospodarsko-socijalno vijeće, ne znam tko, onda na kraju Vlada i nakon što Vlada prihvati to, uputi Saboru, mi očekujemo u tijeku današnjeg dana. To može biti i večeras. Prema tome, mi bi zadužili stručne službe da ubrzano rade u umnožavanju proračuna i da se dostavi do subote. Koga baš previše interesira, koga doista interesira proračun i subota postoji kao dan. Nije ona isključena. To je za to što je…

to može./ … Ali me više zanima danas da riješimo ovaj problem da li ćemo nastavit mimo 13 sati ili ćemo prekinuti, jer je nemoguće. Mislim nemoguće je da ovo završimo sa replikama,

uvijek je isto stajalište i prihvaćam taj prijedlog, dakle mi ćemo prekinuti oko 13 sati, glasovati i nastavit ovu točku dnevnog reda u utorak jer smo je uvrstili postamandman koji nije bio planiran. Pa ćemo vjerojatno stići to sve obavit što trebamo obaviti. Hvala vam lijepa. Sada idemo dalje. Na redu je gospodin Zdravko Kelić u ime kluba HSS-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Kad čovjek gradi kuću, onda ono prvo i osnovno što je i što razmišlja to je da napravi dobar temelj. Ako napravi dobar temelj, onda će kuća puno duže i trajati i puno više izdržati. Ako taj temelj ne bude dobar, onda niti će živjeti u toj kući dugo niti će sretno u njoj živjeti. Živjet će u strahu kad će mu se ta kuća srušiti na glavu. Postavlja se pitanje kakvu mi to poljoprivredu u Hrvatskoj želimo. Kakvo mi selo u Hrvatskoj želimo? Da li selo u kojem će živjeti ljudi ili selo koje će biti prazno, a do sada možemo vidjeti iz pokazatelja da veliki broj ljudi napušta hrvatsko selo. Ako želimo da ljudi ostanu na selu, onda on u tome selu mora biti i zadovoljan, a bit će zadovoljan kad bude mogao živjeti dostojno svakoga čovjeka, kad bude imao mogućnost da živi od svoga rada i kvalitetno živi od tog rada. Ono što je prioritet kod nas, a to je da Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je u drugom čitanju i naravno treba ga ovakvog i prihvatiti i mi u HSS-u ćemo ga prihvatiti. Treba riješiti mnoga pitanja, pitanja tko će se stvarno baviti poljoprivrednom proizvodnjom, tko se neće baviti. A da bi se čovjek bavio ozbiljno poljoprivrednom proizvodnjom, on mora imati sirovinsku bazu. Ako nema sirovinske baze, onda nema ni kvalitetne proizvodnje. Da li netko od nas poznaje osobu, čovjeka koji ide graditi farmu, a da nije riješio prije toga pitanje zemljišta, pitanje sirovine? Nema budućnosti u takvoj proizvodnji. Budućnost je proizvodnje takove gdje će čovjek imati sigurnost sirovine i uz tu sigurnost on može i sigurno proizvoditi. Kada pogledamo što je se dešavalo kroz ovih 7 godina, onda možemo vidjeti da smo krenuli u jedan veliki posao, posao koji nimalo nije bio lagan, posao koji je bio izuzetno težak i to se pokazalo kroz ovih 7 godina i moglo je se vidjeti koje su sve prepreke pred pred nama da bi riješili njih, a isto tako da bi riješili i pitanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Kroz ovo drugo čitanje, naravno da su mnoge stvari pojašnjene, naravno da su mnoge stvari puno jasnije i puno lakše za prihvatiti i sasvim sigurno da će ovaj zakon pojednostaviti i ubrzati rješavanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Prije godinu dana, kad smo pričali evo mi u HSS-uo tome da za poljoprivredu treba odvojiti više novca, onda su nas mnogi prozivali i govorili zar želimo postati država seljaka, zar želimo postati država koja će ulagati samo u poljoprivredu. A evo ni godinu dana nije prošlo, kriza koja je zahvatila cijeli svijet, zahvatila je i nas i danas mnogi koji su tada prozivali nas pričaju o tome da Hrvatska ima izlaz u poljoprivrednoj proizvodnji, da je poljoprivreda prioritet koji mora biti u Hrvatskoj. Najjeftinije radno mjesto je u poljoprivredi. Onda se pitamo da li takvi ljudi mogu govoriti o poljoprivredi, da li takvi ljudi mogu vodit poljoprivredu ili trebaju slijediti put ovaj koji smo mi ovdje i zacrtali. Da bi čovjek ušao u tu ozbiljnu proizvodnju, on mora riješiti pitanje svoga zemljišta i ovdje je bilo govora da nije dobro da poljoprivredno zemljište ide u prodaju, da je to loše i da je to jedan od razloga zašto se neće prihvatiti ovaj zakon. Ja vas pitam da li, a naravno kazano je i da se nema novca za kupnju tog poljoprivrednog zemljišta. Ovdje je jasno kazano, onaj tko može odjednom platiti ili za kupnju poljoprivrednog zemljišta, 20% ima popusta. Onaj tko ne može, on kupuje poljoprivredno zemljište na 15 godina. Ako pogledamo cijenu poljoprivrednog zemljišta koliko se kreće, onda možemo vidjeti da je skoro ista kao zakupnina godišnja. Znači ako uzmemo na 15 godina, godišnja rata plaćanja zemlje koje kupimo je skoro kao rata zakupnine. Ja vas pitam, pa dali je onda bolje da čovjeku damo u zakup dugogodišnji na 50 godina, da 50 godina plaća to isto zemljište ili da mu damo da kupi to zemljište na 15 godina i postane vlasnik? Ako postane vlasnik, onda smo ga i zadržali na svome selu. On je motiviran da ostane na selu. On ima volju i želju da radi na svojoj zemlji, a isto tako motivira i svoju djecu, da isto djeca mogu ostati na selu, jer su vlasnici svog grunta. Dokle god nije vlasnik svoga grunta, on ne može biti motiviran da ostane na tome selu i proizvodi. Za dugogodišnje zakupe ili koncesiju što je bilo do sada, naravno znamo da i po ovome materijalu koji smo dobili, može se vidjeti koliko je površina predviđeno za taj dugogodišnji zakup. I naravno da ima i onih subjekata koji tebaju dobiti zemlju u koncesiju ili dugogodišnji zakup. Mi ne želimo da budemo država samo malih obiteljskih gospodarstava. Mi želimo da imamo i velike subjekte koji će biti nositelji proizvodnje i oni su potrebni Hrvatskoj. Netko mora biti nositelj i netko mora biti taj koji će oko sebe okupiti sve one malje, sve one koji ne mogu sami sutra na tržištu konkurirati i biti konkurentni. Mi želimo i na taj način dati podršku, ali ne da bi isključivo oni bili nositelji. U jednom djelu da, ali ne isključivo da oni budu nositelji. Hrvatska se mora bazirati da ima od današnjih 176 obitelji gospodarstava, otprilike stotinjak tisuća obiteljskih gospodarstava koji će moći nositi proizvodnju u Hrvatskoj. Uz velike subjekte mi onda možemo imati sigurnost za proizvodnju hrane i možemo imati sigurnost da nećemo više morati uvoziti hranu kao što je uvozimo i danas. Ako pogledamo s druge strane, da jedan veliki dio površina još nije u funkciji. Mi imamo zemlje koliko imamo, mi je više ne možemo imati. Mi ne možemo osvajati prostore oko nas, ne možemo uzeti tuđe zemljište. Ono što imamo od zemljišta to nam je na raspolaganju. Možda nije onako kako bi htjeli, ali u tome dijelu mi dajemo svoj doprinos da ga stavimo u funkciju. I samim ovim zakonom želimo da svo zemljište uđe u funkciju i da se stvarno koristi onako kako će koristiti svima nama. Velike površine još nisu u toj funkciji. Ovim zakonom u dobroj mjeri te će se površine staviti u funkciju i sigurno da će Hrvatska time dobiti i veću proizvodnju hrane i sigurno da će se otvoriti prostor za nove proizvodnje, a samim tim i za nova radna mjesta. Jel' kroz poljoprivredu ako pogledamo kroz obiteljske gospodarstva, od subjekte koji kod nas funkcioniranju, možemo vidjeti da stotine tisuće ljudi je direktno vezano uz poljoprivredu, a veliki broj ljudi je naravno još i indirektno vezano uz ovu proizvodnju. Ono što zasigurno nije bilo do sada, nije bilo dobro to što su veliki proizvođači kod nas u najvećoj mjeri koristili potpore koje je država do sada dala. Sasvim sigurno treba ići u određene promjene, u određene izmjene da bi potporu dobili i oni koji će i kvalitetnije znati s njome skrbiti i znati je bolje iskoristiti. Jer neprihvatljivo je da 1% ili nešto manje od 1% proizvođača u Hrvatskoj koristi gotovo 50% ili nešto manje od 50% svih potpora koje se u Hrvatskoj daju i u tome pravcu će naravno ići određeni zaokret da bi i u tom dijelu motivirali obiteljska gospodarstva, da mogu kvalitetnije i boje proizvoditi svoje proizvode. Do sada ako pogledamo kroz program koji su dobili suglasnost ministarstva, obuhvaćena je ukupno 531 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Hrvatske. Ako pogledamo da su općine i gradovi za prodaju predvidjeli 220 i pol tisuća hektara, a do sada je svega 34, 8 ili 35 tisuća hektara prodano ili 16%, pokazuje da nije odrađen posao onako kako bi mi to htjeli, da nije napravljen onom brzinom i dinamikom kojom bi htjeli, a znamo da su pred nama rokovi. Ti rokovi nisu dugački. Hrvatska ako želimo u Europsku uniju, će ući u Europsku uniju, dali za godinu, dvije, tri više od toga vjerojatno neće proći, mora riješiti pitanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. U tome djelu vidi se da je veliki posao pred nama. Stoga očekujemo da će i općine i gradovi ozbiljnije shvatiti ovaj posao. Ministarstvo već prijedlogom ovoga zakona je shvatilo ozbiljnije ovaj posao i u njega ulazi i sasvim sigurno da će morati ubrzati svoje djelovanje i morati ubrzati realizaciju i prodaje i zakupa, i dugogodišnjeg zakupa, jer na taj način će riješiti i određena financijska sredstva koja djelom i idu u općinu, dijelom u županije, naravno i dijelom u Ministarstvo poljoprivrede. Sama agencija koja se osniva, evo imali smo i nekih razmišljanja drugačijih koja govore da agencija nije dobra. Agencija neće pomoći rješavanju poljoprivrednog zemljišta. Mi smo kroz Zakone o poljoprivrednom zemljištu do sada razgovarali, pričali o državnom poljoprivrednom zemljištu. U ovome zakonu mi razgovaramo i o privatnom poljoprivrednom zemljištu. Zbog čega govorimo ? zato što je jako puno poljoprivrednog zemljišta privatno koje nije u funkciji. On poljoprivredno zemljište gdje je danas korov, nije obrađeno dali iz ovoga ili onoga razloga, ali nije stavljeno u svrhu, i ovim zakonom to poljoprivredno zemljište sasvim sigurno da će biti stavljeno u svrhu i sasvim sigurno da će dati svoj doprinos u onome djelu koji sam kazao, a to je proizvodnja hrane. Agencija koja je zadužena za prometovanje u ovome slučaju, neće ići na štetu vlasnicima poljoprivrednog zemljišta. Ono što sam ja osobno shvatio, ono što smo mi i u klubu razgovarali, ona želi samo pomoći da to zemljište uđe u tu svrhu. I ako netko ide u prodaju poljoprivrednog zemljišta. To ne znači da ga on mora nekome prodati. To ne znači da će netko drugi prodavati na ovaj ili onaj način. To samo znači da će javno ići na prodaju, da će svi oni koji su zainteresirani moći da se jave, a ona tko bude najpogodniji u toj ponudi i naravno vlasnik koji prihvati tu najpovoljniju ponudu, će na taj način riješiti i prodaju poljoprivrednog zemljišta. U tome djelu nema ništa sporno. Može se kazati da taj dio koji ide preko općine ili preko grada, da će biti možda sporiji? On neće biti sporiji. Vidjeli smo i ovdje kroz zakon, koji su rokovi. Ti rokovi nisu dugi. Ti rokovi su kratki i sasvim sigurno da općine i gradovi koji će dobiti malo više posla kroz ovo, ali sasvim sigurno stoje na raspolaganju da pomognu svima onima koji će ući u ovaj posao. A kad pričamo o osobama kojima zemljište nije obrađeno ili osobe u pravilu će tako i biti koje će ići u prodaju se radi o starijim osobama. A te starije osobe do sada su morale tražiti pomoć nekih drugih ili trećih osoba i na taj način nisu mogli ostvariti ono što su željeli i što su htjeli. Sa ovim agencija sasvim sigurno otvara veliki prostor i na taj način će pomoći svima onima koji žele to zemljište privesti svrsi i žele im naravno na neki način i pomoći. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke sasvim sigurno da prihvaća i da će podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu jer smatramo da on dugoročno rješava pitanje poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, da on dugoročno rješava i pitanje proizvodnje hrane, ne ne samo on ali u dobroj mjeri rješava pitanje proizvodnje hrane u Hrvatskoj i na taj način otvara prostor za jedan iskorak same Hrvatske, za jedan iskorak svih nas a to je da Hrvatska ne bude više država koja koja će uvoziti nego da bude država koja će uvoziti samo ono što ne može kod sebe proizvoditi a sve ono što se može proizvoditi kod nas ovdje da ima dovoljno i dostatno za svoje građane i na taj način to nam je cilj danas u ovoj teškoj gospodarskoj situaciji kad gotovo cijeli svijet priča o proizvodnji hrane. Danas se ne priča više o proizvodnji aviona, helikoptera i sličnih stvari nego se priča o proizvodnji hrane da li država može osigurati za sebe. Mi nismo otvarali pitanje i priče. Što se može desiti sutra ako nekih stvari koje mi uvozimo ne bude toliko vani da ih možemo uvesti? Što će se onda desiti? Stoga je potrebno da što prije prihvatimo ovaj prijedlog zakona i na taj način stvorimo temelje da bi mogli napraviti jedan iskorak prema naprijed. Hvala lijepo. Na redu je klub HDZ-a i gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to iz dva ključna razloga. Prvo jer nizom odredbi propisuje zaštitu poljoprivrednog zemljišta kao nacionalnog bogatstva, i drugo jer se njime stvaraju temeljne institucionalne pretpostavke za provedbu procesa okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta a što smatramo kao ključno i nužnu pretpostavku za konkurentniju poljoprivrednu proizvodnju. Već smo tijekom proteklih rasprava na osnovi i usporedbom podataka iz drugih zemalja Europske unije problem malih posjeda, tehnološki nepozvanih parcela i problem neobrađenog poljoprivrednog zemljišta locirali i označili kao jednu od glavnih kočnica provedbi strukturnih reformi u poljoprivredi i njezinoj konkurentnosti. Hrvatska ima dobre operativne programe i izdvaja i putem izravnih potpora i putem horizontalnih potpora značajna sredstva za povećanje proizvodnje i promjenu njezine strukture u intenzivnu i visoko dohodovnu dakle stočarstvo i trajne nasade. Da smo kojim slučajem imali riješen proces privatizacije odnosno općenito raspolaganje poljoprivrednim zemljištem ti bi programi dali puno veće rezultate. Zemlja će često bila ključni ograničavajući čimbenik poduzetništva u poljoprivredi. S dva do tri hektara poljoprivrednog zemljišta teško možemo konkurirati poljoprivredniku iz Francuske, Velike Britanije sa prosječnih 50-tak hektara. Zato okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta za nas nema alternativu i klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Ono što je dobro i što se događa u praksi vidimo da već sami privatni poduzetnici u poljoprivredi kupuju zemlju i okrupnjavaju svoja imanja radi povećanja proizvodnje a na taj način i neizravno sudjeluju u procesu okrupnjavanja i ubrzavaju taj proces. No, smatramo da unatoč tome važnu ulogu treba odigrati i država i prema ovom zakonu dakle i preko ove nove agencije za poljoprivredno zemljište i preko sustava inventarizacije zemljišta, uspostave informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu, dakle niz aktivnosti koje se propisuju ovim zakonom i koji su temelj učinkovitog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Koliko će ovaj zakon ubrzati raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sigurno hoće, napravljene su neke izmjene koje će doprinijeti njegovoj protočnosti no raspolaganje će i dalje značajno ovisiti i o brzini i o efikasnosti procesa sređivanja zemljišno-knjižnog stanja ali isto tako i o političkoj volji i stručnoj kompetenciji lokalne samouprave, dakle naših općina i gradova. Vrlo često se događalo, evo sada imamo već da je zakon na snazi gotovo sedam godina, da neki načelnici i gradonačelnici u tih sedam godina nisu podijelili u smislu privatizacije, da nisu dali u zakup niti jedan hektar poljoprivrednoga zemljišta. Već je ovdje bilo rečeno da je to često bio izvor i korupcije i mita ali upravo kod tih općina koje do sada nisu nijedan hektar stavili u funkciju, dakle niti prodaje niti zakupa sukladno ovom zakonu tako da je tu raspolaganje zemljištem koristilo se u dnevno političke svrhe. Kada je u pitanju zaštita zemlje kao nacionalnog bogatstva dobro je da će ovaj zakon dodatno aktualizirati i urediti i kroz aktivnosti Zavoda za tlo i kaznenim odredbama problem očuvanja boniteta zemljišta i sprečavanja onečišćenja okoliša. Maksimizacija profita u poljoprivrednoj proizvodnji, prekomjerno korištenje kemikalija i zaštitnih sredstava ne smije kao u nekim zemljama Europske unije rezultirati iscrpljenošću zemljišta i zagađenjem okoliša ne treba smetnuti s uma da priča o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, da trendovi u ekološkoj proizvodnji, da sustav jedinstvenih poticaja po farmi, dakle sve ono što se danas događa u Europskoj uniji nije samo pitanje svijesti o očuvanju prirode i okoliša već nažalost posljedica i skupa cijena koju posebice najbogatije zemlje Europske unije plaćaju zbog nekontrolirane eksploatacije poljoprivrednog zemljišta u svrhu maksimizacije profita. Ono što je u prvom čitanju ovog zakona bilo istaknuto kao najveći problem je članak 25. konačnog prijedloga zakona. I mislimo da su tu učinjene dvije vrlo važne izmjene. Prvo, novac od prenamjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište ide u iznosu od 30% jedinicama lokalne samouprave i 70% u državni proračun i to isključivo s namjenom za financiranje troškova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta što je svakako za pozdraviti. drugo, određuje se struktura naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko koja ne neki način uvažava postojeće stanje a za one novonastale situacije dakle propisuju se različite visine naknada. No, ono što treba reći tu pozdravljamo da je napravljena struktura i se razlikuju zemljišta po bonitetu i da će u tom smislu biti i naknade različite. No, svakako treba taj kompromis učiniti još snažnijim. prenamjena ne smije biti limitirajući faktor razvoja i novoj izgradnji. I zato klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da naknade koje su propisane člankom 25. oko prenamjene zemljišta treba smanjiti, značajno smanjiti i treba napraviti kompromis da s jedne strane želimo zaštiti poljoprivredno zemljište kao nacionalno bogatstvo, ali s druge strane ne smijemo limitirati razvoj, ne smijemo limitirati novu izgradnju. Kada govorimo o novoj izgradnji onda tu posebno mislimo na gospodarske odnosno poduzetničke zone, tu mislimo na objekte koje će služiti za proizvodnju, dakle, proizvodni objekti. I isto tako da se razmotri mogućnost da se i to uredi amandmanom da oni proizvodni objekti koji su izvan poduzetničkih zona da se prenamjena zemljišta ne plaća niti u tim slučajevima, a u ostalim slučajevima kažem kao jedan kompromis kompromis da se te naknade smanje dakle, kod prenamjene. Jer smatramo da razvoj jedne gospodarske djelatnosti ne bi smio limitirati razvoj ostalih gospodarskih djelatnosti i razvoj poduzetništva. Dakle, posebno s naglaskom na onaj dio gdje su poduzetničke, odnosno gospodarske zone. Također pozdravljam odluku predlagatelja u odnosu na prvo čitanje zakona da prihvati primjedbe o tome da oni koji uđu u zakup, potpišu ugovor, da u trenutku kada prestaju plaćati svoje obveze sukladno ugovornoj obvezi da se ti ugovori moraju raskinuti. Dakle, ne trebaju, nego moraju raskinuti. isto tako pozdravljamo to što je u prioritetima i u kriterijima za dodjelu poljoprivrednog zemljišta pri kupnji ili zakupu, što je kao jedan od kriterija uzeto u obzir i poljoprivredna škola, odnosno fakultet, odnosno obrazovanost u poljoprivrednoj struci svih onih koji se kandidiraju za zemljište. Time smatramo da upućujemo važnu poruku. Naime, poljoprivreda je danas poduzetništvo i poljoprivreda je danas biznis, da bi netko mogao pratiti i najnovija tehnološka dostignuća i veterinarsko zdravstvene standarde, on jednostavno mora biti educiran. Ulagati u farme, ulagati u trajne nasade, nije isto tako podizati hektar kukuruza ili hektar pšenice. Dakle, ovo zahtjeva prije svega vrlo visoka početna ulaganja, izdvajanje značajnih financijskih sredstava i jasno je zahtjeva i nove tehnologije. Prema tome, nije dopušteno niti neznanje niti pogreške. Zato je dobro da se i sa ovim kriterijima i sa ovim znači prioritetima daje na neki način prednost onima koji imaju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet, dakle, oni koji ipak raspolažu znanjem. Dobro je da je zadržana također i odredba o nasljeđivanju, koja propisuje da se ne smije dijeliti poljoprivredno gospodarstvo nasljeđivanjem, naime posebno nekim našim krajevima, kao što je Slavonija i Baranja, to je bio kroz stoljeća ozbiljan problem, dakle, gdje se poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredno zemljište, nasljeđivanjem dijelilo, smanjivali su se posjedi, to se činilo iz generacije u generaciju. I sigurno je da je ova sadašnja situacija i mali broj hektara po jednom gospodarstvu i rezultat takve takve situacije, odnosno neuređenosti ovoga područja. I zadnji puta smo o tome govorili, neke zemlje Europske unije su to uredile. I jasno je da onda ako govorimo ovdje s jedne strane o okrupnjavanju onda moramo stvoriti pretpostavke da ono ne dolazi po samoj prirodi stvari i da se i tu to područje uredi. I smatram na kraju da je važno u ime kluba spomenuti i činjenicu da prema važećem zakonu i ovom novom stranci ne mogu stjecati, ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište. No treba isto tako kazati da to neće trajati vječno da će se tržište poljoprivrednim zemljištem liberalizirati a kada to će ovisiti i o našim pregovorima sa Europskom komisijom. Nama je upravo zato interes što znamo da će se to jednoga dana dogoditi da što više naših poljoprivrednih proizvođača i tu se razlikujemo u mišljenju od SDP-a koji su rekli da bi trebalo limitirati, zaustaviti prodaju, tu se razlikujemo, smatramo da što više naših proizvođača treba uči u vlasništvo zemljišta, okrupniti svoje posjede, ojačati i financijske i gospodarski da bi onda u toj jedno, na otvorenom tržištu, u toj jednoj utakmici mogli ravnopravno konkurirati i onim kupcima iz Europske unije koji su sigurno veće kupovne moći. Zato klub HDZ-a podupire donošenje ovoga zakona, smatramo da će on ubrzati proces privatizacije i raspolaganja općenito poljoprivrednim zemljištem, da stvara osnovne pretpostavke za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i da bi to u konačnici trebalo rezultirati većom konkurentnosti naših proizvođača i naše poljoprivrede. I na kraju smatram da ove primjedbe koje su iznijeli i saborski odbori a posebno vezano oko članka 25 koje smo mi dali u svome mišljenju itd., da bi bilo dobro da predlagač iskoristi upravo ovaj timeing i da to se područje uredi i da se predlože amandmani kako bi zakon bio što potpuniji, što protočniji i kvalitetniji u njegovoj provedbi. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Dalje na redu u ime kluba IDS-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin, izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. O ovom zakonu raspravljali smo negdje u 7. mjesecu i gotovo da bih mogao ponoviti sve one opaske koje sam i tada iznosio ispred ovoga kluba. Ja se slažem poljoprivredno zemljište je zemljište od općeg interesa, slažem se da bez zemljišta nema poljoprivrednika, to želim posebno naglasiti, je u njegovom vlasništvu i zato istog u državnom vlasništvu treba što prije prenijeti na prave poljoprivrednike, ne čekati da nam dođu stranci pa da onda temeljem propisa Europske unije njima to moramo ustupiti. Međutim, vidite i to ne funkcionira u Hrvatskoj na isti način, znači u svim krajevima Republike Hrvatske. Dok netko u Slavoniji recimo 1 kvadratni metar poljoprivrednog zemljišta kupuje za 1 kunu, kunu i pol, dvije kune, ne vjerujem 3 kune i sa tim iznosima može doći do poljoprivrednog zemljišta u Istri ono dostiže cijenu 30, 50, 70 pa i preko 100 kuna po kvadratnom metru. To nije naprosto normalno, normalno, cijena jednog metra poljoprivrednog zemljišta u Istri čak je u ovom trenutku 2, 3 puta veća nego u jednoj Austriji, Švicarskoj ili Njemačkoj i to ću kasnije o tome govoriti. To govori da smo izgleda sve vrijednosti pobrkali i da netko možda vodi i anti istarsku politiku jer tona jednoga krumpira proizvedena recimo na hektaru poljoprivrednog zemljišta u Istri jednako je vrijedna kao i tona krumpira proizvedena na poljoprivrednom zemljištu u Međimurju, Slavoniji ili Dalmaciji. U Istri je s druge strane kupoprodaja poljoprivrednog zemljišta gotovo zakočena. Ja bih rekao iz meni nepoznatih razloga jer nema poljoprivrednika bez zemlje kao što nema obrtnika bez poslovne, poslovnog prostora. Ali što ćemo? U Hrvatskoj poljoprivrednik ajde nekako može doći do poljoprivrednog zemljišta, socijalistički direktori i naši tajkuni došli su do banaka, tvornica, hotela, koriste stotine hektara tzv. turističkog zemljišta bez kune naknade, radnici njih 400 tisuća došlo je do društvenih stanova, liječnici do ordinacija, branitelji do stanova, jedino obrtnici ne mogu doći do prostora u kom radi 15, 12, 30 godina on, njegova obitelj i tu nepravdu također valja promijeniti. S druge strane slažem se sa nekim zastupnicima licemjerno je ne prodati poljoprivrednom zemljištu pravom poljoprivredniku, pravom seljaku a prodali smo banke, Viktor Lenac, TDR šta ja znam, turističke komplekse. Sve smo prodali. Malome ne daš, a tajkunu daješ sve pa da ne kažem i onu stvar. No da se vratim sada na ovaj zakon. Za mene su ključ odredbe koje govore o kaznama koje će platiti fizička osoba ako ne održava poljoprivredno zemljište. Članci 92. do 96. Pa to nije normalno. To mogu pisati samo oni koji ne poznaju što je poljoprivreda. Članak 92. doslovce glasi: «Novčanom kaznom od 500 do 15 tisuća kuna kaznit će se fizička osoba koja ne održava poljoprivredno zemljište sposobnom za poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuju ga i tako dalje i tako dalje. Znači ako ne obrađuješ zemlju, a imaš s druge strane u godini 15 tisuća kuna penzije možeš doći u situaciju da ćeš morati platiti za za to a ne možeš jer si star i tako dalje, 15 tisuća kuna. Pa to znači da će ti netko nacionalizirati tu zemlju. Pa toga nismo stvarno imali niti 1948. godine. Da mi je znati s druge strane tko bi u Istri za nekoga nešto obrađivao. Pa da mu platiš on ti to neće doći raditi. Prema tome te odredbe po meni valja brisati. Ja se slažem previše je zemlje u «baredi» ali što ćeš kad se od zemlje ne može živjeti u nekim prostorima. Može se određenih kultura, vina, maslina, govorim sad za Istru ali tome će padati vjerojatno cijena kako se bude kriza produbljavala. Raduje me članak 2. da stranci ne mogu stjecati poljoprivredno zemljište ali nema roka što će reći da će se to pitanje riješiti međunarodnim ugovorom. Međunarodni ugovori imaju snagu iznad iznad zakona pa će se normalno samim time po tom ugovoru moći to prodavati. No nema straha, i to ću reći, neće stranci na primjer u Istri poljoprivredno zemljište plaćati dva, tri ili pet puta skuplje nego u jednoj Austriji ili Švicarskoj. I dozvolite da mi, da sada oko ove teme, to je sjajno napisao novinar Glasa Istre Paulo Gregorović kaže sljedeće: I u Hrvatskoj prijeti puknuće balona i s njim pad cijena nekretnina. No ono što je za Istru još izglednije, citiram: «Drastični je pad cijene zemljišta. Željko Lovrinčević sa zagrebačkog ekonomskog instituta na izlaganju u Opatiji iznio je pregled cijena poljoprivrednog zemljišta u Europi.» Zaključak glasi: najskuplje u Luksemburgu, prosječno 11,23 EUR-a po

0,27 EUR-a u Istri se zemljište prodaje po 2 do 25 EUR-a. Govorim o poljoprivredi odnosno čak do 60 EUR-a ono smješteno pored mora te jasno građevinsko. Prema našem izračunu, kaže Paulo, prosječna prodajna cijena poljoprivrednog zemljišta u Istri je oko 14 EUR-a. Krivci za takvo stanje, nastavlja, nisu samo špekulanti koji su napuhali cijene. Iza toga stoji i država koja putem porezne uprave ne dopušta istarskim općinama i gradovima prodaju prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta prema programu raspolaganja jer im je cijena zemljišta navodno preniska. Naime u Kutjevu koje je naširoko poznato po svojim vinima moguća je prodaja državnog zemljišta po 0,5 do 1 i po kunu po metar. U Grožnjanu po 7 do 25 kuna. U mom Buzetu ispod Ćićarije po 5 do 50 kuna za metar. Po 11 do 30 kuna u Bujama. Pa kaže tko je lud da plati najskuplje poljoprivredno zemljište u Europi pa i u županiji koja je daleko od Europe? Jasno, nekretnine u ovom času ni u Istri ni drugdje se niti prodaju niti kupuju. Najunosnija djelatnost do jučer je de facto na koljenima. Cijena će i dalje padati. Nema više stranaca koji bi kupovali stanove, vile i tako dalje ali pustimo sada to. Ali to sam imao potrebu reći kako se kreće cijena poljoprivrednog zemljišta. Članak 5. jedinice lokalne samouprave trebale bi podržavati državno poljoprivredno zemljište. Pa to je gospodo apsurd. Da ga država 1991., 1992. nije nacionalizirala ajde to bi bilo logično. Građani trebaju znati da općine, da gradovi, županije u svom vlasništvu nemaju ni jedan centimetar poljoprivrednog ili recimo turističkog ili šumskog zemljišta. Ali što se 1991., 1992., države, država je jedinicama lokalne samouprave oduzelo svo poljoprivredno zemljište i sad se postavlja pitanje što ona hoće sa tim poljoprivrednim zemljištima? Da ga lokalna samouprava obrađuje. Država jasno ne može ga obraditi pa onda neka ga ustupi tj. vrati jedinicama lokalne samouprave kako bi bilo stavljeno u funkciju. Ali šta ćemo. S druge strane isto tako mi smo protiv svega u ovoj zemlji. Nećemo tvornice, nećemo hotele, nećemo golf. Nećemo ništa. Hoćemo da netko u ovu zemlju dođe sa 20, 50, 100 milijuna dolara, da ih tu istrese i da se istog časa pokupi kući. Ali ni taj film tako skoro izgleda nećemo gledati. Mi smo otjerali sve relevantne investitore. Ja bih rekao bilo zbog žutih, zelenih, plavih, crnih, ne znam kojih, zbog propisa, zbog mita koji su u Hrvatskoj od 2000. do danas mogli sigurno investirati 4, 5 milijardi EUR-a, otvoriti 40, 50 tisuća radnih mjesta koliko ćemo ih zatvoriti u idućoj godini, a uz to je i država mogla uprihodovati nekoliko milijardi EUR-a. Na primjer što smo mi radili samo za gradnju ovih rukometnih dvorana? Pa iz proračuna Vlada Zagrebu, Varaždinu, Splitu, Osijeku, kome još? Ne znam, Zadru, davala je živi keš. Jedino Poreč nije dobio niti kune. Dobio je neku zemlju, hvala Vladi na toj zemlji koja mu je prije toga nacionalizirala, to je prodao i time je sagradio dvoranu. Znači ako želimo zemljište staviti u funkciju neka se to zemljište vrati lokalnoj samoupravi. S druge strane isto si mi možemo postaviti pitanje kada će se već jednom donijeti Zakon o turističkom zemljištu i dokle će to zemljište moći uvijek isti koristiti i na taj način spremati u džepove stotine milijuna kuna ja bih rekao godišnje. Članak 15.: «Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne obrađuje sukladno agrotehničkim i nije obrađeno prethodnom vegetativnom periodu, može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do 3 godine uz naknadu, jasno zakupnine vlasniku zemljišta, odnosno ako je tamo neka kultura na rok od 10 godina". I tu odluku, zamislite trebali bi donijeti jedinice lokalne samouprave. Pa to ne može niti sud, a kamo li jedna jedinica lokalne samouprave. Članak 21., plaćanje naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta. Pa naknada će iznositi do 100 ili 50% prosječne cijene unutar granica građevinskog područja. Drugo, da li netko, članak 34. stavak 1., može činiti u ovom trenutku distinkciju među braniteljima s 3 mjeseca u Hrvatskoj vojsci nećete platiti prenamjenu, netko drugi jasno hoće koji je bio recimo 2 mjeseca, neka tajnica u MORH-u neće plaćati, a neki branitelj koji je bio recimo na fronti 2 mjeseca onda će plaćati prenamjenu. Objavimo već jedanput taj registar i da riješimo i te dileme. Ova odredba je nota bene i protivna odredbi Zakona o braniteljima. Golf, neće se plaćati prenamjena. To je logično jer inače nitko neće investirati, samo ja ću reći i ovo. Zašto bi njima bilo povoljnije nego drugima u Hrvatskoj? Meni je jasno da bez golfa mi nećemo produžiti sezonu, a od 2, 3 mjeseca turističke sezone koliko ona danas traje, ne može se živjeti i to netko isto mora shvatiti da smo imali desetak, dvadesetak terena takvih u Hrvatskoj, mogli smo produžiti sezonu ma barem za 15 ili 30 dana. Svi bi uprihodovali, i ugostitelji i hotelijeri i građani i kraj u kojemu će on nastati. No jasno, mi ništa nećemo, sve hoćemo, ali je problem u nečemu drugome kod onoga Zakona o kojem ćemo raspravljati o preizgrađenosti, i onih 25% mora se brisati i to mora biti daleko, daleko manje. I konačno, kao što smo protiv jednoga tenisa svi bili pred 40 godina, protiv bazena, što će ti bazen ako imaš mora, kupaj se u moru, danas je svima jasno da bez tog teniskog terena ne može živjeti ni Umag, ni Poreč, ni Rovinj, ni Pula, a ima ih po stotine, ne stotinu, nego po stotine, a za 20, 30 godina nećemo moći ni bez golfa. No, doći ćemo pameti samo onda kad nas kriza stvarno uzdrma. Već danas je, tko je govorio o tome, svima jasno da bez industrije neće ići, da bez industrije nema izvoza, bez deviza cijeli hrvatski platni sustav se naprosto raspada. Ove godine koja je pred nama treba vratiti 11,3 milijardi eura ili 14 milijardi dolara, treba osigurati za uvoz 28 milijardi dolara, to je onda 40 milijardi dolara, a hrvatske devizne rezerve u ovom času su oko 10 milijardi dolara ili 8 milijardi eura. Hrvatska je doslovce pred slomom i to treba shvatiti, kao i činjenicu da naš opstanak ne ovisi o tome da li ćemo moći vraćati kredite jer ih ne možemo, nego da li ćemo moći prolongirati te kredite. Zato gospodo omogućimo svima koji su voljni investirati i u proizvodnju, prenamjenu ovog poljoprivrednog zemljišta reći ću za 0 kuna. Jasno, sramota je da Hrvatska sa tim površinama ne može zadovoljiti u proizvodnji hrane ni vlastite potrebe, već da imamo taj uvoz od 2 milijarde dolara, ali uvozimo i 25 milijardi dolara drugih roba i to isto tako treba promijeniti. Zatim, što još ovdje reći, članak 42. stavak 2. koji doslovce glasi da u slučaja iz stavka 1. kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje popust u visini u visini od 20%, pa se dalje kaže kupac ne može kupljeno poljoprivredno zemljište utuđiti u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o prodaju. Kojih 10 godina? Pa taj rok mora biti barem 30 godina da jedna generacija od toga može živjeti, a onda bi to trebalo rješavati pravom prvokupa od države, a ne da netko na tome silno zaradi što mu je država pred 30 ili 40 godina de facto "darovala". Dobro, indirektno je ta odredba na neki način ugrađena, ali to bi trebalo biti pod uvjetima pod kojima se zemljište stjecalo. Članak 74. govori o raspodijeli, o prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, država 25, županija 25%, jedinice lokalne samouprave, što će reći općine i gradovi 50%, ali čudno da Odbor za lokalnu samoupravu predlaže 50, 50%, to jednostavno nije logično jer je prijedlog u zakonu daleko pošteniji i to je naprosto dobra norma. što je sa Zakonom o turističkom zemljištu? Kada ćemo i to staviti u funkciju? Ja jesam apsolutno, još jedanput ću reći da se zemljište da, proda stvarnim poljoprivrednicima, ali ako želi netko preprodati tu zemlju, tu državnu zemlju, neka se ugrade odredbe da se ta zemlja pod istim uvjetima pod kojim je stečena i ponudi državi pa neka ona dalje vodi računa što će s istom, a ne da netko danas jedan hektar kupi bilo gdje za 15 tisuća kuna, pa vam prođe kanal Dunav-Sava, pa onda se to preproda državi za 100 tisuća kuna, a u jednoj Istri ako se urbanizira, onda će se preprodati, ne znam za 100 tisuća eura i I još jednu rečenicu samo oko ovoga golfa kojega tangira ovaj zakon. Jasno da to treba regulirati, ali da se mene pitalo ja bih obvezao velike hotelske kuće koje ne plaćaju ni jednu kunu naknade turističkog zemljišta da naprave taj golf, da ga daju državi i onda da plaćaju zakup državi vis a vis tako napravljenog golfa na njihovom terenu. Sve u svemu, mislim zakon nam je potreban, ali ja bih volio kada bi zakon išao u treće čitanje i utoliko možemo biti samo suzdržani. lijepo. Na redu je i u ime kluba SDSS-a uvaženi kolega zastupnik Ratko Gajica. I samo jedna obavijest da je isteklo vrijeme prijave za pojedinačnu raspravu. Izvolite. ok. Izvolite. Josip (HDZ)** Pa evo jedan samo netočan navod u nizu netočnosti koje je gospodin Kajin naveo, a to je da se ovim zakonom želi nacionalizirati nečija privatna zemlja, tj. onih koji je ne obrađuju. Cilj je da se sva zemlja koja je poljoprivredna u privatnom državnom vlasništvu stavi u punu funkciju kako bi se smanjio izvoz poljoprivrednih proizvoda, kako bi se što više proizvodilo u Republici Hrvatskoj i kako bi se što više poljoprivrednih proizvoda izvozilo. To je cilj, a nikakva nacionalizacija. obzirom da gospodin Kajin poznaje jako dobro ovu materiju pretvorbe zemljišta, vjerojatno u Istri gdje su određene destinacije pretvorene iz poljoprivrednoga u građevinsko zemljište i zarađeni veliki novci, mogao bih vam još malo pričati o tim situacijama. Hvala lijepo. Izvolite uvaženi kolega Gajica. **Gajica, Ratko (SDSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Ja ovaj prijedlog zakona razumijem kao uspostavljanje nove zemljišne politike i u tom pogledu mislim da ta namjera ima smisla naročito kad polazimo od toga da je

trebalo bi ove namjere ili namjere ovog prijedloga podržati. Ima nekoliko stvari zbog kojih ili na koje ću iznijeti primjedbe i to sljedećim redom. Ovo je ozbiljna materija u kojoj mi i u pogledu zemljišne politike, ali i ustavnopravno pravimo značajan zaokret. U raspravama u kojima sam ja sudjelovao na odborima, ovdje posebno spominjem Odbor za zakonodavstvo, bila je jedna ozbiljna rasprava u kojoj se postavljalo i pitanje ustavnosti nekih odredbi ovog zakona. Ja na ovom mjestu izražavam stanovito nezadovoljstvo nastupom ili ili na neki način tumačenjem, stavom predstavnika predlagatelja. Ja sam u tome osjetio sljedećih nekoliko stvari, nemojte mi zamjeriti, ali to moram reći. Učinilo mi se izvjesno odsustvo osjećaja za težinu teme i problematiku koju ovim zakonom uspostavljamo i kakve posljedice treba očekivati. Druga stvar koju koju ističem kao primjedbu. Osjetio sam ipak neko odsustvo osjećaja za upozorenje struke kada je u pitanju ustavnost nekih odredbi ovog zakona. Na Odboru za zakonodavstvo su bili izrazito stručni ljudi, vrhunski znalci kada je u pitanju tumačenje ustavnih odredbi. To je prilično olako uzeto. Dakle ti komentirati i ti prijedlozi prilično su olako uzeti. I treća stvar koja me malo brine, mogu čak reći i nešto više brine, a to je nisam siguran da je predlagatelj na najbolji mogući način osjetio izgledne negativne posljedice koje će ovaj zakon proizvesti. Kada je u pitanju bilo ovo ovo pitanje ustavnosti onda je predstavnik predlagatelja rekao zemljište u Ustavu piše, zemljište je opće dobro. Ja sam potpuno suglasan. I kad je opće dobro, treba proizvoditi opću korist. Ali u Ustavu također piše i ja računam da se s tim slažemo i privatno vlasništvo i druga prava građanina pojedinca također su opća vrijednost i također su opće dobro. I kada u ovom zakonu sada ulazimo u ograničenja tih drugih ustavnih prava ili uopće kada radimo zakon onda se ne bi smjelo raditi odredbe u kojima će jedno mimo drugog biti tretirana ova ustavna prava i ono prvo i ono drugo i ono treće, naročito ne vrijedi ako u nekim odredbama, a ja mislim da u nekim odredbama to činimo, idemo jedno protiv drugog ustavnog načela. E sada ja ću navesti nekoliko stvari koje su konkretnije u ovom zakonu. Ograničenje raspolaganja privatnim vlasništvom. Poštujem nakanu prijedloga zakona da nitko nema pravo držati zemljište bez bez obzira što je njegovo privatno vlasništvo, neobrađeno u ledini kako piše u zakonu, zakorovljeno. Ali ostaje sljedeće pitanje Prvo je, da li smo dovoljno vodili računa o tome da imamo li odgovor na pitanje da li privatni vlasnik živi u okolnostima ili ima dobre uvjete da to poljoprivredno zemljište može obrađivati na ekonomičan način što znači da nije na gubitku. I ne bi imalo smisla da tu naredbu da se mora zemljište obrađivati izdajemo bez prijelaznog razdoblja, bez promocije ovih rješenja u dužem vremenu i bez sagledavanja okolnosti u kakvim je taj pojedinac i ta familija i da li je uopće u mogućnosti obrađivati taj svoj komad zemlje naročito da li je u mogućnosti obrađivati da mu donosi korist makar pola kune. Druga stvar što se tiče raspolaganja i ograničenja raspolaganja. Nije mi dovoljno razumljiva u sljedećoj stvari. Mi ovdje kažemo da kod prodaje privatni vlasnik ne može samoinicijativno prodati svoj komad zemlje svom stricu, a on ima interesa da mu zemljišni susjed baš bude njegov stric ili zato što on u svojim familijarnim kombinacijama strica vidi kao nekog pomagača u nekoj drugoj stvari i može nabrojiti 20 razloga zbog kojeg mu je isplativije za nižu cijenu prodati komad zemlje tom svom rođaku. On to ovdje ne može. I naravno tu su sada brojna uvjetovanja. To se ne odnosi samo na prodaju, to se na jednak način odnosi i na zakup. još nešto oko ovog ograničenja. U članku 15. a sada se to reflektira i na ovo vrijeme primjene zakona. U članku 15. piše da zemljište u privatnim vlasništvu, ako se ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama, može se dati u zakup itd. na rok od tri godine. E sad, mi imamo ovaj kompleks ili sklop članaka zakona od 81. do 85. koji stupaju na snagu početkom 2010. Ovaj članak 15., prema onom kako ja ovdje iščitavam, stupa na snagu odmah, odmah nakon stupanja na snagu ovog zakona. Ako tamo imamo odgodu primjene članaka kojima se ograničava raspolaganje privatnim zemljištem, ovdje u 15. te odgode nema. Ja tu vidim i sadržajnu i brojnu drugu vezu koja pokazuje da je ovo što piše u članku 15., kad govorimo o raspolaganju, jednako onom što piše u člancima 81. do 85. Ili ja to možda nisam dobro pročitao, ali bojim se da tu ima izvjesnoga nesklada. Kad je u pitanju ovaj rok oko stupanja na snagu zakona, meni se čini da nedostaje dovoljno prijelazno razdoblje, za ovo što sam maloprije rekao, promociju mjera u zakonu, obavještavanja ljudi koji će to na ovaj ili onaj način pogoditi i stvaranja uvjeta d se ljudi ne dovode u nemoguću situaciju, a ona je da zakon od njih traži ono što ne mogu podnijeti i fizički i novčano. Onda će cijela priča biti kontraproduktivna. Ja kroz ovaj zakon razumijem da se uspostavlja nova poljoprivredna ili ako hoćete nova zemljišna politika. To je nužno i nemam ništa protiv toga. Čini mi se, međutim, da bi bilo nužno da najprije utvrdimo s čim raspolažemo, to znači da najprije utvrdimo ono što je ovdje u zakonu zadano kao uspostavljanje Evidencije poljoprivrednog zemljišta i uopće tih kapaciteta. Meni se čini da bi tek nakon toga trebalo, a kad govorimo o tome Evidencija poljoprivrednog zemljišta onda ne mislimo samo na brojeve parcela i na zbroj parcela i na kvalifikaciju jel je to privatno ili neko drugo, nego i na neke druge okolnosti o kojima ovisi racionalna obrada i o kojima ovisi racionalno korištenje zemljišta za što se ovaj zakon zalaže. Tek tad bi smo onda čini mi se mogli doći do bolje i racionalne poljoprivredne ili zemljišne politike. U tom pogledu, ovdje je zadatak ili obaveza ili cilj, kako god hoćete, pretenzija, stavljena u malo vrijeme, u "cajt not" u kojima će običan čovjek stradati. I na kraju, reći ću reći ću nešto oko ovog roka. Mi u klubu smo razmišljali da bi bilo dobro da ova odgoda primjene zakona od 1.1.2010. bude pomaknuto na 2012. zato što bismo dobili prostor i za ovu evidenciju i za promociju ovih mjera i za obavještavanje ljudi što je njihova obaveza pa računam da je jednako to važno animiranje tih istih ljudi da urade što je s njihove strane da mogu provoditi ovo što piše u ovom zakonu. I konačno, reći ću još jednu stvar. Na Odboru za zakonodavstvo imali smo, ja mislim da smo imali, ja sam tako to protumačio, neku vrstu dogovora s predlagateljem da primjedbe koje su ustavno-pravne naravi, koje su tamo izrečene, kvalificirane, primjedbe koje je Odbor za zakonodavstvo iznio, a nisu samo nomotehničke nego su pitanje i sadržajnije problematike ovoga zakona. Dakle, tad je pao neki dogovor, bar mi se čini usmeni, predlagatelj će to što vi predlažete uzeti u obzir pa će amandmanskim intervencijama popraviti ovaj prijedlog koji sad imamo ispred sebe. Ja sad ne znam da li predlagatelj hoće to uraditi, u kojoj mjeri i na koji način. Što se tiče kluba SDSS-a, o tim intervencijama i o popravljanju nekih rješenja za koja mislimo da nisu najbolja, ovisi kako ćemo glasati o ovom prijedlogu. lijepo. Imamo prijavu jednog ispravka navoda. Uvažena kolegica zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite. Kolega Gajica je tugovao odnosno izrazio mišljenje da neće moći njegov stric ući u posjed zemlje ili bilo načinom kupovine bilo načinom zakupa. Kolega, na ovaj način će se većina zemljišta prometovati darivanjem i na taj način puno toga će se dešavati mimo zakona. Mislim da smo trebali ovdje ipak ugraditi određene rodbinske veze i pravo trgovanja mimo Agencije, jer kažem legalizirat će se institut darovanja na svim nivou koji nitko neće moći spriječiti, a na taj način ustvari ilegalno trgovati.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Iako ovaj zakon ima pozitivnu i poželjnu intenciju, ako predlagač ostane kod svojih rješenja u nekim bitnim pitanjima, klub Hrvatske narodne stranke ga ne može podržati. Ovim zakonom poljoprivredno zemljište određuje se kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i njime se uređuje, zaštita korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta. Zakonom je najavljeno osnivanje informacijskog sustava o kojem će se naći sve oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici, močvare kao i druga zemljišta koja mogu postati pogodna za poljoprivredno korištenje. U sustavu će biti registrirana sva privatna i državna zemlja, a održavat će ga Agencija za poljoprivredno zemljište, što je dobro. Agencija za poljoprivredno zemljište osniva se za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Agencija ima pravo prvokupa za sve privatno poljoprivredno zemljište koje vlasnici ponude na prodaju. Ovim zakonom uređuje se promet privatnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno koji je postupak kada vlasnik poljoprivrednog zemljišta namjerava svoje zemljište prodati. Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu, njegov promet i raspolaganje nije do sada bilo uređeno posebnim propisom, te su se na njega primjenjivali opći propisi koji uređuju vlasništvo. Proceduru sada po ovom zakonu smo čuli. Proceduru prometa privatnim poljoprivrednim zemljištem, a to je javni natječaj. Ovdje postavljamo pitanje, kao i govornici prije nas, dali je predlagač zakona pretjerao, otišao predaleko? Jer vlasnika privatnog poljoprivrednog zemljišta, tjera da svoju ponudu, odnosno iskazanu volju za prodajom svoje zemlje, mora dostaviti jedinici lokalne samouprave i agenciji. Jedinica lokalne samouprave prikuplja ponude zainteresiranih za kupnju i obavještava vlasnika, ali i agenciju koja ima pravo prvokupa te zemlje. Lijepo zamišljeno ako je cilj svega okrupnjivanje zemlje za neku ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju, ali gdje je tu vlasnik te zemlje i njegovo pravo da tu zemlju proda nekome kome on želi, kojeg je sam izabrao dogovorom, a ne nekim natječajem. Susjeda, rođaka ili prijatelja kojeg iz nekih razloga želi za kupca svoje zemlje. Ne može, ali može nekome tko je udaljen 500 kilometara od njega jer se on javio na natječaj ili agenciji koja je zainteresirana za to. Moje pitanje je dali opravdano preduboko zadiremo u ustavna prava privatnog vlasništva. Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se, daje u zakup ili koncesiju fizičkim ili pravnim osobama na temelju programa. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za svoje područje donese jedinice lokalne samouprave uz suglasnost ministarstva i prije donošenja programa jedinice lokalne samouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Kao jedan od glavnih ciljeva ovog zakona, ističe se i smanjenje mogućnosti špekuliranja, a što se namjerava postići definiranjem prioriteta kod zakupa, koncesija i prodaje. Prednost pri kupnji ili zakonu prema odredbama zakona imate će nositelji samostalnog obiteljskog gospodarstva, pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zatim nositelji mješovitog obiteljskog gospodarstva tek onda ostali koji se namjeravaju baviti poljoprivredom. Prednost pri kupnji imat će i dosadašnji zakupci ako uredno ispunjavaju svoje obveze iz zakupa, gospodarstva koja imaju objekte za uzgoj stoke, nositelji poljoprivrednih gospodarstava mlađih od 40 godina, te gospodarstva koja imaju odobren projekt u okviru operativnog programa Vlade. Prednost će imati i poljoprivrednici koji žive na području lokalne samouprave koja provodi natječaj, hrvatski branitelji i članovi poginulog branitelja. Velika novost u tom zakonu su znatne kaznene mjere za one koji onečišćuju, zagađuju ili jednostavno ne obrađuju zemlju. Za neodržavanje zemljišta za poljoprivrednu namjenu, pravne osobe se mogu kazniti do 30 tisuća kuna, a fizičke osobe do 15 tisuća kuna. Za onečišćenje zemljišta kazne za pravne osobe iznose do 100 tisuća kuna, za fizičke do 50 tisuća kuna. Gotovo jednako se kažnjava i skidanje oraničnog, odnosno humusnog sloja s poljoprivrednog zemljišta. Još veća kazna određena je za prenamjenu zemljišta ako je ona provedena bez dokaza o oslobođenju od naknade. Poljoprivredno zemljište mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju stoji u članku 5. prijedloga zakona, a pod održavanjem podrazumijeva se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem. Godinu dana vremenska je granica do koje zakon trpi korov na zemljištima i za nepridržavanje tog propisa određene su navedene visoke kazne. Prijedlog zakona sadrži i moguće rješenje za one poljoprivrednike koji ne mogu održavati svoje posjede, a ne žele ni platiti kaznu. U ostalom tko bi želio i platiti bilo kakvu kaznu. Kaznene odredbe se ne primjenjuju ako vlasnik privatnog poljoprivrednog zemljišta svoje zemljište, proda ili ga da u zakup. Pri tome je dužan dostaviti ponudu jedinici lokalne samouprave na čijem je području to zemljište se nalazi radi provođenja prodaje ili zakupa, ali i agenciji radi obavijesti. Dakle, osobe koje bi inače bile dužne platiti kaznu, moći će tu kaznu izbjeći ako zapušteno poljoprivredno zemljište ponude u zakup ili na prodaju, te ponudu dostave jedinici lokalne samouprave. Nejasno ostaje što će se dogoditi ako jedinica lokalne samouprave ne zaprimi izjave o neprihvaćanju ponude i uzimajući u obzir da Agencija za poljoprivredno zemljište nema obvezu kupiti sve poljoprivredno zemljište ponuđeno na prodaju. Dali tada slijedi kazna? Ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu otvara neka bitna pitanja, a na njih ne daje adekvatne odgovore. Primjene zakonskih odredbi ograničavaju slobodu raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem što je protuustavno. Bira se ustavno pravo vlasništva. U zakonu se s toga obveza korištenja zemljišta predstavlja kao od interesa državne važnosti. Naime, naplaćivanje poreza na neobrađeno zemljište palo je na Ustavnom sudu prošle godine. ustavni sud je zaključio kako vlasnike nije dozvoljeno prisiljavati na određeno postupanje sa svojim zemljištem, osim ako to nije u službi zaštite interesa i sigurnosti države. Jeli predlagač zakona provjerio na Ustavnom sudu, dali je želja države da ne bude neobrađenih poljoprivrednih površina, dovoljan razlog za ograničavanje slobode raspolaganja privatnim poljoprivrednim zemljištem, odnosno uvođenjem obaveze obrade te zemlje. Ljudi na selu poručuju Vladi da malo više reguliraju cijene repromaterijala i ostalih troškova u poljoprivredi, srede situaciju oko uvoza poljoprivrednih proizvoda i otkupa od naših poljoprivrednika, pa onda neka razmišljaju o uvođenju kazni za eventualnu obradu zemlje. Malom seljaku sa jednom ili nekoliko njivica ne isplati se delati na njima, jer kada sve preračuna na gubitku je a i da radi na njima višak nema kome prodati. Zašto država nije išla sa obavezom ustroja seljačkih tržnica u svakom gradu pa da na primjer mali proizvođač povrća ili voća svako jutro može donijeti svoj višak na otkup. Što je okrupnjavanje? Koji je minimalni cilj? Koja je to mjera veličine zemljišta do kojeg se želi doći, te zašto dok se priča o okrupnjavanju istovremeno se smanjuju minimalne poticane površine. Upitno je kako će se provoditi procedura prodaje privatnog zemljišta u praksi a zbog činjenice kako su kapaciteti jedinica lokalne samouprave vrlo ograničeni. Hoće li država financirati taj dodatni rad lokalnih službenika? Razumijemo intenciju zakona okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta da bi se netko zainteresirao i motivirao za poljoprivrednu proizvodnju. U redu, ali ne može se problem gledati jednoznačno kako u Slavoniji tako na primjer u Zagorju ili Gorskom kotaru, kako za ravnice gdje se traktor ni ne vidi na njivi tako i za Zagorje gdje je traktor nekad i širi od njive. I na njoj se ne isplati ništa saditi jer je ili prestrmo ili je zemlja neplodna ili ruke više nisu jake za motiku. U Zagorju nisu problem samo strme, uske, neplodne njive. U Zagorju su problem i oranice u kotlinama. Njima teku potoci i rječice koji su lijepi, mirni i mili ali kad padnu veće kiše izliju se i unište sav trud. Ljudi to znaju, višekratno su se opekli i ne sade više na njima. Tuča pak ne bira ni kotline ni brda, udara svugdje i uništava usjeve svake godine. Ne bi li država prvo trebala osigurati zaštitu od poplavljivanja i protugradnu obranu pa onda doći sa uplatnicama za kazne? Želja da se poljoprivredne parcele okrupne i da se na njoj sije i sadi ne može se rješavati na silu kaznama. To se treba postići spletom drugih državnih mjera, poticaja. Primjer, Krapinsko-zagorska županija već daje poticaje na način da plaća najamninu privatnom vlasniku zemlje koji ju ne može ili ne želi obrađivati a postoji netko tko to hoće ili može. Zatim, reguliranja uvoza, organizacije otkupa viškova, poticajnim cijenama sjemena, sadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava, mjerama sustavne zaštite od poplava, efikasne protugradne obrane, navodnjavanja i Kad ispucamo sve takve mjere onda ajmo kažnjavati one koji sami ne obrađuju zemlju a ne žele niti uz naknadu dati da to radi netko drugi. Konačno, mislimo da je država trebala prvo počistiti za svojim pragom a onda krenuti kaznama na privatnu zemlju malog čovjeka. U obrazloženju zakona lijepo samokritički piše: "U praksi je pokazano da postoje brojne zapreke koje usporavaju proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države putem prodaje, zakupa i koncesije.", i kaže da je do sada zaključeno ugovora za 269 tisuća hektara od ukupnih 890 tisuća državnih hektara. Dakle, 30% od onoga čemu je država gazda, 30 a ne 90 ili 100%. Mislim da daljnji komentar nije potreban. Kluba nacionalnih manjina. Uvažena kolegica zastupnica Zdenka Čuhnil. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, članovi ministarstva, kolegice i kolege. Klub zastupnika nacionalnih manjina podržat će donošenje Zakona o zemljištu i to iz dva razloga. Jedan svakako je onaj stručan da nema veće produktivnosti, nema konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje bez okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Jednako tako, nema ozbiljnih programa i ozbiljnog financiranja iz fondova Europske unije upravo bez ozbiljnih okrupnjenih površina. Drugi razlog zbog kojeg ćemo podržati jeste slijedeći. Analizirajući da je prošli zakon sedam godina na snazi, da smo u tih sedam godina uspjeli donijeti negdje 70% programa raspolaganja zemljištem poljoprivrednim. Uz to da smo od toga uspjeli realizirati 30% što se tiče dati u zakup, što se tiče prodati. Po meni ovaj zakon jednako tako odgađa odnosno usporava prometovanje i gospodarenje ovim zemljištem. To znači da i u narednih sedam godina negdje ćemo stići na 60%, 70% prodaje zakupa zemljišta a mnogi upravo su govorili kako vrijeme recesije nije vrijeme za prometovanje zemljištem, pa evo i to je razlog da ukoliko će usporiti upravo te procese barem što se tiče prodaje i davanja u zakup da mu dajemo podršku. Zašto sam si dozvolila reći da ovaj zakon neće ubrzati procese kada je u pitanju okrupnjavanje poljoprivrednim zemljištem. Pa pogledajmo samo članak koji govori o davanju u zakup i prometovanju sa zemljištem u državnom vlasništvu. Na temelju programa koji je donijela jedinica lokalne samouprave na koje je mišljenje dalo ministarstvo raspisat će jedinica lokalne samouprave odnosno vijeće natječaj, donijet će odluku o najboljoj ponudi. Ali, gle čuda. Ponovo to isto mora ići u Ministarstvo poljoprivrede na suglasnost što znači da vremenski mi ne da ćemo ubrzati već i dalje lagano kaskati pa dokle stignemo. Kada je u pitanju privatno zemljište, zašto mislim da nećemo ići dovoljnom brzinom. Mi osnivamo agenciju koju pozdravljam i uz pretpostavku a to zasigurno i stoji da će u njoj raditi stručni ljudi. Ali mi smo opet sve poslove prepustili jedinici lokalne samouprave gdje čak niti načelnik ne mora biti profesionalac ako je to mala jedinica i mi od njih očekujemo da oni prate prometovanje odnosno da izvrše temeljni zadatak u tome prometovanju, da detektiraju čestice itd., da sada ne nabrajam, ovdje imamo geodete koji zasigurno bi rekli što sve treba da bi uopće seljak mogao reći s ovom česticom tu prodajem da bi ona bila ponuđena itd. jer znamo koliko problema je i u katastru i koliko je problema u Gruntovnici sada. Ako to budu radili nestručni ljudi i dalje će se prometovati vrlo sporo, odnosno nikako. Nije mi jasno zašto smo predvidjeli smo zakup do 20 godina, dugotrajni zakup do 50 godina, pa 50 godina koncesije ribnjaka. Zašto bježimo od koncesije, ja ću ministre moliti još jedno pojašnjenje jer sve iznad 20 godina u normalnim europskim zemljama je koncesija. Zašto nama za ribnjake kada se radi o istom poljoprivrednom zemljištu koncesija odgovara a ne odgovara nam koncesija kada je to poljoprivredno zemljište. Malo je nedefinirano i nije jasno. Kada sam već govorila o problemu da će jedinice lokalne samouprave zbog nedovoljnog kadra, zbog nestručnosti, vrlo često, odnosno ne imanja kvalitetnog kadra imati problema mi i još jedan posao prebacujemo na jedinicu lokalne samouprave a to je kontrola održavanja stanja tla odnosno da li će biti kažnjeno, neće biti kažnjeno itd., raditi će to poljoprivredni redari. To je ponovno novo zapošljavanje i ponovo guranje nešto što će morati odraditi jedinice lokalne samouprave koje nemaju čak niti dovoljna financijska sredstva uz najveću volju da to žele. I sada ću se vratiti malo na neke stručne pojmove i na nešto zbog čega bih predložila da ovaj zakon ide u treće čitanje. Pravne Pravne ili fizičke osobe dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta. Kakvo stanje? Drugo stanje, valjda stanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta jer se i kaže da će to raditi zavod za tlo, odnosno da će raditi analize. Prema tome, itekako treba reći kakvo stanje. Opet kaže, praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, plaćanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta, raditi će zavod na temelju analize tla. Ali kada se radi, članak 8. definira da će se analize moraju napraviti i na početku i na kraju zakupa ili ne znam koncesije što u svakom slučaju je pravilno i pravedno. Ali nije pravedno tko plaća troškove analize. Zašto bi uvijek korisnik zemljišta plaćao troškove analize. Ako ja prodajem neku robu, dajem u zakup, onda moram i dati certifikat kakva ta roba je, to znači dati analizu tla da prilikom zakupa to tlo je te i te kvalitete, i da očekujem da ćeš nakon 10 godina, 20 godina toplo predati tok tok kvaliteta, i tada zasigurno da bi taj koji je imao u zakupu to tlo trebao platiti analizu. Prema tome analiza na početku zakupa mora biti na teret onoga tko zakup daje, odnosno na kraju onoga tko je zakup ili neki drugi vid raspolaganja koristio. Još nešto, a tu će onda olakšati upravo onima koji će preuzeti obvezu na početku davanja u zakup. Netko je završio zakup, napravio je analizu, prema tome čemu odmah naredne godine raditi analizu, on može koristiti te podatke. Ali onda ovaj članak mora u tom duhu biti formuliran da se zna tko kada radi analize, jer nema potrebu da sada on je 2008. napravio analize i da onaj 2009. tko preuzima mora analize raditi jer se zna da se te analize rade svake četiri godine u nekakvom normalnom odnosu i prema tome, itekako je nužno taj članak definirati kvalitetnije. Članak 13. Agrotehničke mjere, u svrhu zaštite od erozije, i ovako jedna zgodna neagronomska formulacija. Znači zabranjuje se, odnosno agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije razumijeva se ograničenje ili potpuna zabrana sječe voćaka osim sječe iz agrotehničkih razloga. A što je kolege ako umjesto voćaka su tamo stajale topole, kao vjetrozaštitni pojas od erozije, jednako tako iskrčiti ili ne iskrčiti. Pa valjda imamo u poljoprivredi jedan krasan naziv, dugogodišnji nasadi, višegodišnje kulture ili tako dalje, a ne koristit izraz voćke. Jer to uopće ne moraju biti voćke, kažem mogu to biti topole, kao vjetrozaštitni pojas od erozije. I prema tome treba reći, kažem dugogodišnji nasad što topola zasigurno je. I prema tome itekako to predefinirati. Korištenje poljoprivrednog zemljišta, članak 15. govorimo o davanju u zakup zemljišta koje je privatno vlasništvo, bez daljnjega da, ali zašto tri i deset godina? Ja znam da se 10 godina pokušalo staviti zbog toga ako je zemljište jače zakorovljeno, ako su na njemu šikare jer privođenje kulturi treba, treba u njega više uložiti. Ali gospodo to se treba riješiti zakupom. Ako dajemo tvrtke u zakup za jednu kunu onda smo mogli dati to zemljište za 1 kunu, ali da ne produžujemo godine zakupa jer je neozbiljno govoriti da mi raspolažemo, 10 godina dajemo u zakup nečije privatno zemljište. Dajemo ga na tri godine, ali financijski regulirajmo onako da zaista on to može privesti i da to bude isplativo. E tu su samo kažem primjedbi koje sam imala konkretno, odnosno imali smo mi u klubu vezano uz propuste koji su vezani na pojedine članke. I mislim da upravo zbog toga, ali i ono što sam već ranije rekla, definiranja da li zakupa ili koncesije, 50 godina nigdje u svijetu nije zakup, 50 godina je koncesija i prema tome bilo bi nužno i bilo bi ozbiljno da zaista razgovaramo o koncesiji. Jer ne kažem još jednom naglašavam zašto je razlika između ribnjačkog zemljišta i zemljišta koje se koristi u neke druge namjene. Mislim da za to nema objektivnih razloga i mislim da je nužno itekako još jednom razmotriti te primjedbe. Evo i zbog svega iznijetog, kažem i što se tiče ovih stručnih dijelova koji nisu definirani ali i ovih nekih bitnih stvari koje bi trebalo još razmisliti razmisliti i promijeniti. Klub nacionalnih manjina predlaže da ovaj zakon ipak ide u treće čitanje radi kvalitetnijeg zakona. Jer smo rekli da on mora biti temelj poljoprivredne proizvodnje, bez obzira kojim vidom zemljišta raspolagali, odnosno na koji način raspolagali. Hvala lijepa.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Dakle evo ono što je aktualna vlast i čega smo se pridržavali ja se nadam da smo barem imali namjeru pridržavati se glede Zakona o poljoprivrednim, poljoprivrednom zemljištu proteklih 7 godina. Nismo polučili baš nekakve velike uspjehe kada imamo temeljnu ideju koja se provlači kroz ovaj zakon, a to je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Naime dva milijuna i 700 tisuća hektara u Republici Hrvatskoj, od toga 33% u državnom vlasništvu i 67% u privatnom vlasništvu s tim da kroz proteklih 7 godina unatoč nastojanju poboljšanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu kroz 3 izmjene i dopune još uvijek imamo da 165 jedinica lokalne samouprave zapravo nema program raspolaganja niti ga je donijelo naravno pod pretpostavkom suglasnosti ministarstva, nadležnog ministarstva nije donijelo program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. No od onoga što je nadležno ministarstvo dalo suglasnost a radi se negdje od 531 tisuću hektara, od toga kroz proteklih 7 odnosno više od 7 godina prodano je tek 16% zemljišta koje je programima planirano prodati. 50% je dano u zakup, samo 50% od planiranog i 40% je dano u koncesije. Čuli smo i svi ćemo se složiti da je ono što je dosadašnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu uvjetovao da se radilo zapravo u dijelu zakupa, prodaje odnosno koncesije o izuzetno složenim, složenom postupku, dugotrajnom postupku. Da je problem i dalje i dan danas neobrađeno poljoprivredno zemljište, veliki, velike površine poljoprivrednog zemljišta obraslo šikarom ali ono što je bio veliki problem i što se uočio kao problem to je da se i ovako maloj realizaciji, da ju tako nazovem kroz ovih 7 godina pojavio problem da se zemlja dijelila neovisno od toga da li se radi o prodaji i zakupu odnosno koncesiji, u puno slučajeva kako se ono kaže po babu i stričevima. A političkim rječnikom dobivali su je politički podobni. U puno slučajeva politički podobni i to je bila velika naravno zamjerka, to je bio izraz nezadovoljstva i bunt slavonskog seljaka, slavonskog seljaka a naravno i baranjskog koji nije imao veze, političke veze, koji nije imao poznanstva kod načelnika općine ili gradonačelnika. Ali da je bilo manipulacija, da je bilo mita, da je bilo korupcije upravo kod dodjeli zemljišta to je čini mi se činjenica koju nije potrebno posebno obrazlagati i elaborirati. Konačno i za ovom govornicom su pokazani i navedeni primjeri što je zapravo Zakon o poljoprivrednom zemljištu i njegova provedba do sada donijeli. Nisu postignuti ciljevi i sukladno ovome naravno da HDSSB podržava donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, podržava sve one namjere koje idu da se ovi nedostaci navedeni otklone ali isto tako moram naglasiti da sada u ovom zakonu imamo jednu novu dimenziju, a to je što Zakon o poljoprivrednom zemljištu kakav je sada predložen zadire i u privatno vlasništvo. Dakle dok je on regulirao odnose do sada onih 33% od 2 milijuna i 700 tisuća hektara sada on regulira odnose odnosno predlaže regulaciju odnosa i privatnog vlasništva na poljoprivrednom zemljištu. Čuli smo brojne primjedbe ne ulazeći u tome da ovaj zakon zaista ima za cilj dakle okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje uvjeta za iskorištenost poljoprivrednog zemljišta ali s obzirom na brojne primjedbe kao što su primjerice sam postupak, provedbeni postupak natječaja pa u određenim člancima postaje upitno ali u najmanju ruku dvojbeno da li se svi natječaji trebaju javno objaviti ili možda i postoji i dalje mogućnost da se on objavi na oglasnoj ploči. Pa onda vezano za naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, posebno je tu apostrofirani golf tereni. Pa onda naravno dvojbe oko nadležnosti agencije za poljoprivredno zemljište, isto tako postavljeno je pitanje upitne provedbe kaznenih odredbi, a ako imamo na umu da je i od brojnih odbora da su iznesene i primjedbe ali i predloženi amandmani onda sam vrlo sklon a to je i stajalište HDSSB-a da Zakon o poljoprivrednom zemljištu ide u treće čitanje. Zbog čega? Zato što mislim da nam je interes svima i predlagaču ovog zakona a naravno i nama opoziciji ovdje u Hrvatskom saboru da se zaista donese kvalitetan zakon, kvalitetan zakon koji će ispuniti one pretpostavke zbog čega se zapravo i pristupilo izradi ovog zakona o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta ali da se u suglasju sa svim izrečenim primjedbama, prijedlozima pa i amandmanima koje moguće da će i predlagač usvojiti i da će i sam predložiti nekakve amandmane, ali mislim da ih je dosta i da je zapravo logično da onda i ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu ide u treće čitanje. S tim da evo ja se nadam da će se posebno razriješiti one dvojbe pa čak mislim da i nisu dvojbe oko privatnog vlasništva na poljoprivrednom zemljištu. Naime i za mene je osobno je vrlo upitno kako kako vlasnik poljoprivrednog zemljišta u ovom prijedlogu zakona ne može sa svojim poljoprivrednim zemljištem sa svojim dobrom raspolagati na način kako to želi. Naime ovaj zakon ne dopušta da ja prodam poljoprivredno, svoje imanje, poljoprivredno imanje bratu, djetetu, susjedu da izvršim nekakvu zamjenu financijske prirode za koju ja mislim da je povoljna sa nekom određenom osobom, nego to sve ide preko grada, odnosno općine, odnosno preko agencije. I evo još jedna sugestija da ne bude zamolba, ali mislim sugestija koju predlagač, a i Vlada Republike Hrvatske treba uzeti u razmatranje kada govorimo o, nažalost o zaostalosti, o siromaštvu, onda je Slavonija i Baranja sasvim sigurno jedna od najzaostalijih regija, odnosno najzaostalija regija u Republici Hrvatskoj. To su statistike koje ne dolaze samo od nas samih, nego dolaze iz Bruxellesa. Prema tome, s druge strane kada govorimo o regionalizaciji Republike Hrvatske i o decentralizaciji, tada imamo evo sada prigodu i temeljem ovog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Agenciju Agenciju za poljoprivredu usmjeriti prema Slavoniji i sjedište agencije odrediti negdje gdje ima najviše poljoprivrednog zemljišta, u Slavoniji i Baranji. Hvala lijepo. lijepo. Završili smo raspravu po klubovima zastupnika. Prelazimo na pojedinačnu. Prvi se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Mario Habek. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, pred nama nalazi se Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji bi trebao imati ulogu zaštite korištenja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Postavljam si pitanje da li je to tome tako? Smatram da je predlagač zakona najprije trebao definirati koliko mi uopće u Republici Hrvatskoj trebamo poljoprivrednog zemljišta i koliko trebamo hrane, a tek onda pristupiti izradi ovog prijedloga zakona. Ovaj prijedlog zakona također se nalazi u koliziji sa Ustavom, Zakonom o šumama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu, u krajnjem slučaju i koalicijskim sporazumom. Potreba za poljoprivrednim zemljištem ide u korak s očekivanjima i traženjima Europske unije. Strategija ulaganja u poljoprivredna zemljišta temelji se na racionalnim očekivanjima zbog sve veće potrebe za hranom, a tu također spadaju i primamljive subvencije koje stižu od strane Nadalje, velik dio poslova po ovom novom zakonu prebacuje se na jedinicu lokalne samouprave kao što je to na primjer postupak prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta koji jedinice lokalne samouprave čine u ime i za agenciju za poljoprivredno zemljište, a pošto nitko za to ne osigurava sredstva, jedinice lokalne samouprave ostaje dežurni krivac na kojeg pada odgovornosti, pa se postavlja pitanje koji je smisao te agencije? Nadam se da ta agencija neće biti nešto poput Hrvatskog fonda za privatizaciju, da nam se ne ponove devedesete godine kada su se privatizirala društvena poduzeća i u rad te agencije moraju biti uključeni predstavnici jedinice lokalne i regionalne samouprave. Možda je greška što se u privatizaciju državnog zemljišta ide u vrijeme globalne financijske krize jer znamo da je poljoprivredno zemljište najvrjednija imovina sa kojom ova država raspolaže. Prijedlog zakona sadrži još nekoliko nedoumica. Na primjer člankom 16. potrebno je definirati tko uvodi zakupca u neobrađeno poljoprivredno zemljište, poglavito na ono u privatnom vlasništvu i postupanje u slučaju kada vlasnik onemogućava uvođenje u posjed zakupcu. Nadalje, kako tretirati poljoprivredno zemljište dano u zakup temeljem članka 10. važećeg zakona nakon isteka tri godine, posebice za poljoprivredno zemljište koje nije obuhvaćeno programom raspolaganja jer se nalazi unutar granica građevinskog područja jedinice lokalne samouprave, a u naravi predstavlja poljoprivredno zemljište. Potom, kako prema prijedlogu zakona u praksi provesti obvezu raspisivanja natječaja za zakup privatnog neobrađenog poljoprivrednog zemljišta u roku od 15 dana nakon zaprimanja zahtjeva vlasnika. Jedinice lokalne samouprave ne mogu ni u kom slučaju tokom cijele godine raspisivati natječaj i baviti se poljoprivrednim zemljištem, pogotovo ako natječaj raspisuje predstavničko tijelo koje zasjeda svaka 2, 3 mjeseca. S obzirom na visoke troškove i stalnu zaokupljenost jedinica lokalne samouprave, potrebno je predvidjeti preraspodjelu prihoda od zakupa privatnog zemljišta pri čemu jedinica lokalne samouprave treba ostvariti minimum 50%. Uz to treba se u članku 22. navesti vremenski rok u kojem je ministarstvo dužno dati mišljenje na nacrt konačnog prijedloga prostornog plana pojedine jedinice lokalne samouprave. U svezi s naplatom prenamjene pojavljuje se apsurdna situacija u kojoj se naknada plaća kod privatnih vlasnika prema površini građevne čestice, dok se za golf terene plaća samo za dijelove građevne čestice na kojoj se nalazi građevinski ili infrastrukturni objekti. Zato se pri tome treba voditi briga o tome da li se radi o objektima o prizemnicama ili višekatnicama. Trebalo bi povećati naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta kako bi se onemogućile razne špekulacije. Potrebno je motivirati ljude da obrađuju poljoprivredno, a ne ih kažnjavati. Imamo primjer tko će recimo poljoprivredniku od 70 godina naplatiti kaznu ako on više ne može obrađivati fizički tu zemlju. Zato treba Zakonom o nasljeđivanju ili nekim drugim zakonom motivirati ljude da prenose vlasništvo. Treba zaposliti veći broj inspektora koji će kontrolirati činjenično stanje na terenu, pogotovo oko neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i važno je regulirati obvezu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prema pojednostavljenom postupku za sve parcele koje prirodno graniče i čine istu cjelinu. I da zaključim, ovaj prijedlog zakona ima mnogo nedorečenosti, nelogičnosti, te bih predložio da zakon ide u treće čitanje kako bi predlagatelj na temelju današnjih rasprava pripremio konačan prijedlog zakona koji bi uz prihvaćanje dobronamjernih i stručnih kritika bio što kvalitetniji.

zastupnici i zastupnice. Pa upravo gospodin Habek, vi ste rekli da lokalne zajednice ne postanu dežurni krivci vezano za provođenje ovih natječaja, odnosno programa. Mislim da u sklopu toga trebalo bi svakako reći da program raspolaganja poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje donose jedinice lokalne samouprave trebaju biti u funkciji da se u što kraćem roku i oni kao takovi programi i realiziraju. Upravo u članku 30. govori se o tome da nakon donesenog programa ministarstvo bi trebalo dati suglasnost i ovdje se čak i spominje neki rok od 60 dana. Mislim da taj rok od 60 dana bi trebalo ustvari reći da ako se u roku od 60 dana ne kaže ništa pozitivno ili negativno da je tada dana suglasnost jer bi na taj program, i u smislu toga da se može raditi dalje na tom dijelu. Posebno šta dalje? Javni natječaji, prodaja ili zakup? Onu odluku donose gradska vijeća. Međutim nakon izbora najpovoljnije odluke, ponude, donosi se opet, treba se donijeti suglasnost ministarstva na to. Nigdje u članku 32. ne stoji koliko dugo je taj rok kada treba donesti suglasnost ministarstvo na te natječaje. Zašto je to bitno? Pa bitno je iz određenih stvari, ali i iz konkretne prakse recimo na primjeru grada Đakova, gdje je program donesen još 2002., natječaji su raspisani, suglasnosti nema, izbori su bili ili poništeni, a postavljaju pitanje zainteresirani koji su se natjecali i koji su bi trebali ući u te posjede da li kroz zakup ili kroz kupovinu. Kada će to biti realizirano? Kada će to biti realizirano ako nemamo suglasnosti ministarstva i ako ministarstvo čuti u takovim konkretnim primjerima. Njihova pitanja idu do toga da

zbog širine teme. Uvaženi kolega Habek, izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Da kolega Bodakoš dobro ste napomenuli da u članku 30. stoji da je Ministarstvo poljoprivrede dužno u roku 30 dana dati suglasnost na program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. No nigdje stvarno ne piše što se događa ukoliko se tih 60 dana ne ispoštuje. Sto evo pitam ministra što se u takvom slučaju događa. Da li se može tumačiti taj zakon tako da nakon 60 dana se automatski smatra da je ta suglasnost dana ili ne. Smatram da bi to trebalo uvesti u taj članak tako da ljudi ne bi došli u zabludu i da se stvarno to Ministarstvo poljoprivrede koje daje tu suglasnost stvarno oglasi u tih 60 dana i postupi po tom članku.

Poštovani ministre, kolegice i kolege. Neću glasovati za ovaj prijedlog, za Konačni prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sve i da bi htjela, jer to ne smijem s obzirom da sam kao zastupnica položila zakletvu položila zakletvu da ću se držati Ustava i zakona, a ovaj zakon je, odnosno prijedlog zakona je protuustavan. Na žalost gotovo sada već čitav niz zakona zadnjih pet godina je donesen, koji očekuju reakciju Ustavnog suda, na neke smo već dobili odgovor naravno u našu korist. Kao klub SDP-a smo to radili. Isto će se dogoditi ukoliko slučajem ovakav zakon bude izglasan, reagirati ćemo ponovo na takav način. Ali naravno za to nam mora netko nositi i konzekvence. Ne može se i ne mogu se građani disciplinirati, dužni su svaku normu iz bilo kojeg pravilnika poštivati jer za to snose kazne, a svjesno podnositi prijedloge zakona koji su protuustavni pa onda čak i kada bivate upozoreni na to, ustrajete u to, ne bi bilo pametno ni dobro. Jednostavno čovjek ne može povjerovati da u današnjoj situaciji dakle u drugom tisućljeću, evo sada kada imamo i koaliciju vladajući sa HSS-om, da se vratila 45. odnosno 47. od prve nacionalizacije kada građani nisu mogli raspolagati i to samo određenim svojim nekretninama, ali nikada seljaku nije bila oduzeta zemlja još mu je bila dana. Sada na opće zaprepaštenje ovakvim prijedlogom zakona prije svega seljaci, a i svi oni koji imaju poljoprivredno zemljište nisu u mogućnosti da prodaju onome kome žele prodati. To je prestrašno i to je protuustavno i to je zapanjujuće da HSS sjedi u koaliciji sa HDZ-om i da to dozvoljava. Dakle seljak neće moći prodati svoju nekretninu kome hoće, tako će doći do zakupa, sigurno će biti jeftin za njega. Naravno da treba zaštititi poljoprivredno zemljište, to je prijeka potreba. Jer zaista, istina je i nije dopustivo kada krećete diljem naše da imate zapuštena poljoprivredna zemljišta. Jer zapuštena poljoprivredna zemljišta ima samo zapuštena zemlja. U uređenim zemljama i pedalj poljoprivrednog se obrađuje, ali zato su stvorene sve ostale pretpostavke. Je li država obrađuje svoje poljoprivredno zemljište i općenito kako država gospodari svojim zemljištem? Je li ga privela svrsi? Je li uredno naplaćuje koncesije i zakup? Jel' je evidentirala sve svoje zemljište u zemljišnoj knjizi kako bi uopće znala čime raspolaže? Nije do dana današnjega. Pomaci su napravljeni, ali još uvijek nedostatno. Pa prema tome kako to da ona koja se sama nije disciplinirala kao država, ima velike ambicije da disciplinira one najslabije, a to su seljaci i to su uglavnom ljudi koji imaju poljoprivredno zemljište. Članak 2. definira da je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i tako jeste, ali da li je to osnovno načelo regulirano i postavljeno kao vrhunsko načelo u članku 2. dalje se razvija i egzistira kroz čitav zakon. Ne. Ali jednako tako ono se derogira i kroz druge zakone. Ja ovdje moram upozoriti na Zakon o golf igralištima gdje je također već u 1. članku, 2. definirano da je izrada golf igrališta od primarnog, odnosno posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. I poljoprivredno zemljište je od interesa za Republiku Hrvatsku. Kako ćemo ga štititi? Tako da ćemo investitorima za golf igralište nećemo niti naplatiti prenamjenu ovog poljoprivrednog zemljišta kojeg člankom 2. želimo istaknuti, poručiti, dati poruku da ga štitimo. A već sutra ćemo ga pretvoriti u golf igralište s tim da takav investitor neće platiti niti prenamjenu. Ja mislim da je vrijeme da se uozbiljimo jer stvar je zaista vrlo ozbiljna. Sve ono što se događalo '90-tih godina sa uništavanjem i privatizacijom hrvatske građane, od čega se još do dana današnjega nisu oporavili, od ovoga ako ovakav ovakav zakon donesemo, još ide Zakon o vodama koji je još gora strahota, Zakon o gradnji golf igrališta, onda nakon toga popravka više nema. Tvornica se može razrušiti, izgraditi, modernizirati i od toga ima popravka. Ima štete, ali ima i popravka. Kako je to moguće da državnim poljoprivrednim zemljištem upravljaju jedinice lokalne samouprave, nisu još donijele ni svoje programe i na koji način upravljaju tom imovinom, a jednako tako i svojom koja je evidentirana eventualno kao poljoprivredna. Da onaj tko hoće, a to su uglavnom oni koji imaju novca, investitori uoče jedno poljoprivredno zemljište, izmjene se planovi i nestane poljoprivredno zemljište. I što je ostalo od te zaštite, ostalo je samo golo slovo na papiru u članku 2. koji lijepo zvuči da je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Ali ono nestaje. Ovakvim prijedlozima zakona kao što je ovaj, kao što ćemo vrlo brzo raspravljati o Zakonu o vodama, o vodnom dobru, o vodnom gospodarstvu, ozakonjuje se guljenje Hrvatske države i onog najvrednijeg resursa što nam je još ostalo. Šuma, poljoprivrednog zemljišta, voda. Pa to nadilazi svaki politički interes pojedinačni ili neke stranke. To je naš zajednički javni interes, to su dobra koja moramo posebno zaštititi i biti osjetljivi kad su te stvari u pitanju. Koje su to mjere koje je nužno i provesti da bi se stimulirali ljudi da obrađuju svoje? Sigurno da treba to učiniti, ali kažem prvo treba država … /Govornica se ne razumije./ … što je njezino, treba ona svoje obraditi, treba dati poticaje ljudima, određene stimulativne mjere koje će stimulirati ljude da obrade svoje poljoprivredno zemljište, a ako nisu u mogućnosti da budu stimulirani da daju drugom u u zakup ili nekim drugim pravnim poslom. Ali ovako poljoprivredno zemljište nestaje. Ali što onda država želi učiniti? Formiranje Agencije posebna je priča. Naše gospodarstvo jednostavno teško više može izdržati tu državnu administraciju koja svakim zakonom buja. Ali nakon bujanja takve administracije nisu usluge bliže građanima niti doprinose primjenjivosti zakona, jer ovaj zakon kakav jest ne samo što je protuustavan nego nije primjenjiv i neće ga imati tko primijeniti. Dakle, država sama, vlast koja donosi i predlaže ovakve zakone blamira se dodatno. Neprimjenjiv je višestruko. Agencija ovakva kakva jeste, koja je njezina uloga? Ima nekih zadaća koje zaista normalno da se nalaze u takvoj nekoj Agenciji, međutim ima poslova koji ne pripadaju Agenciji. Pa ne može ona rješavati imovinsko-pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu. Agencija. Kako će ona to sudjelovati u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima? Koji su to posebni propisi? Agencija nema … /Govornica se ne razumije./ … da je stranka u postupku i da radi za svoje zainteresirane zainteresirane osobe. Zbog toga je to neprovedivo. Dakle, čitav niz nekakvih poslova vrlo fluidnih su tek tako nabrojeni da je važno valjda tko će biti u Agenciji, tko će biti ravnatelj, koliki će bit njegov koeficijent, a što će on raditi i kako će raditi i kakvi će efekti tog rada biti, to nikoga briga nije. To još da smo u nekakvom silnom razvoju, ali u ovom vremenu recesije bacati državni novac na ovakve stvari, zaista je neodgovorno. I ono što otvara što otvara put i mogućnosti korupcije da Agencija će dati suglasnost na parcelaciju. Takvu normu još nikad nismo imali. Parcelacija je vrlo osjetljiv posao, znamo kako je ona uređena. Posebnim zakonima, taksativno, tako da svatko od nas zna i svaki građanin zna je li moguće parcelirati neku nekretninu ili ne. Ali vidite sada, Agencija tu ima moć da će ona odrediti i nema nikakvih kriterija kome će dozvoliti parcelaciju, a kome ne. Pa to je poziv na korupciju. Država je dužna otklanjati sve i gledati neke norme koje bi ukazivale na mogućnost da se tu korupcija može ugnijezditi, jer ako date nekome ovlast da mimo ikakvih propisa, mimo ikakvih kriterija i čak suprotno, kongentnim propisima daje posebnu dozvolu za parcelaciju, pa što je to? Pa mi smo donijeli nedavno čitav onaj projekt antikorupcijskih zakona. Imamo Akcijski plan za suzbijanje korupcije. Mi ćemo na Nacionalnom vijeću prijaviti ovu odredbu, jer Nacionalno vijeće ima posebnu dužnost da prati u pojedinim zakonima neke norme kao izvorište moguće korupcije. Prema tome, evo ima još toga dosta, ali mislim da je ovo dovoljno da ovakav prijedlog zakona, nama je potreban zakon, ode u treće čitanje. Hvala lijepa.

Netočno je i nevjerojatno je da danas se u Hrvatskom saboru pokušava falsificirati povijest. Pa tako kolegica kaže pozivajući se na '47. godinu, kaže nikad zemlja nije bila oduzeta seljacima. Poljoprivredna. Kolegice, trebate znati istinu da su vaši prethodnici iz komunističke partije oduzimali zemlju, krali i nju prepisivali na sebe i na svoje obitelji. Pođite u Konavle i u Konavosko polje, poljoprivrednu zemlju koja je nacionalizirana pa pitajte seljake što su njima napravili vaši prethodnici komunisti. … /Upadica se ne čuje./ … Nemojte falsificirat povijest. Na svu sreću i '47. i komunizam su iza nas, ali izgleda da živi u glavama još pojedinaca u ovomu Saboru. Hvala. Ispravak navoda uvažena kolegica Marijana Petir. Izvolite kolegice zastupnice. **Petir, Marijana (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegica Antičević je izrekla nekoliko netočnih navoda. Ja ću ispraviti dva. Rekla je da je zakon protuustavan. To nije točno. Jer obaveza nas zastupnika, obaveza Vlade Republike Hrvatske je čuvanje nacionalnog bogatstva i ovaj zakon ima za svrhu uvođenja reda privrednim a to i je naša obaveza temeljem Ustava. Drugo, kolegica Ingrid je istaknula da se vratila '45., odnosno '47. To je potpuno netočan navod, jer '45. su seljacima meli tavane i oduzimali zemljište. danas koja je stranka nasljednik te ideologije. To je upravo njena stranka, HSS sigurno nije, jer HSS radi na dobrobit seljaka. A jedna od doprinosa toj dobrobiti je i ovaj Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

Danas poljoprivredna poduzeća u Hrvatskoj koriste 229 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta, što je negdje 12% od ukupno obradive površine. Oni istovremeno na toj zemlji proizvode oko 50% ukupne poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno prodanih poljoprivrednih proizvoda iz domaće proizvodnje koji se legalno, dakle bez PDV-a prodaju na hrvatskom tržištu, ta poljoprivredna poduzeća na tržište iznose oko 67% proizvoda, a seljaci 33%. Poljoprivredna poduzeća npr. u 2007. investirala su milijardu i 100 milijuna kuna u svoje kapacitete, a ukupne hrvatske investicije u poljoprivredu bile su milijardu i 200 milijuna kuna. U prošloj godini od ukupnih poticaja za poljoprivredna poduzeća su dobila 609 milijuna, a seljaci 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Poduzeća su dobila poticaja dakle vrijednosti 12% legalno proizvedene i prodanu proizvodnju, a seljaci 104% vrijednosti proizvedene i prodane robe. I sada ovim zakonom prioritetne koncesije tim poduzećima odlaze, jer trebamo osigurati dovoljno zemlje svojim predsjednicima udruga, svojim … /Govornik se ne razumije./ … kako bi oni gospodarili resorom. Ovo je posljedica poticajne politike, jedna krava, jedan hektar. I očekujem da iduće godine imamo poticaje jedna pčela, jedna kokoš, jedna lončanica na balkonu kao tobožnji doprinos razvoju proizvodnje hrane. Članak 25. ovog zakona, regulira naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Poduzetnik koji će kupiti zelju da bi izgradio halu, unutar granica naselja u vremenu budućem, najprije ćete platiti cijenu gradu. Na to će mu doći 50% naknade vrijednosti građevinskog zemljišta da je … /Govornik se ne razumije./ … i drugih 50% je vodni doprinos. Dakle, platit će dvostruku cijenu vrijednosti zemljišta, ako gradi proizvodnu halu. Ako će imati nesreću da agencija to zemlju nazove P1 iliP2, dakle vrijednu ili visokovrijedno zemljište, onda će vrijednost te parcele on morati platiti čak dvije i pol cijene ili 250%. Ako pak gradi na zemljištu koje već sada je unutar granice naselja, onda na cijenu zemljišta, građevinskog, plaća 25% prenamjena, pa dolazi mu vodni doprinos i to su otprilike 175% vrijednosti parcele. dakle toliko blesav da gradi proizvodne kapacitete i zapošljava radnike, zašto eto on ne bi platio dvostruku cijenu? Ali ako ćemo graditi golf igrališta, ne treba platiti prenamjenu, ne treba platiti vodni doprinos, jer je hrvatska budućnost zapošljavanja u izgradnji 128 golf terena. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iz 2001. predviđao je 222 tisuće hektara prodaje. Prodano je 16%. Bilo je planirano dati u zakup 117 tisuća hektara, dato je 50% od toga u zakup. Za koncesije je bilo predviđeno 123 tisuće hektara, a u koncesije je dato 40% od toga. Zašto? Kažete kriva je lokalna samouprava. Što će po novom modelu biti drugačije? One koje ste proglasili krivcem, ostavljate na uzdama da rade isti debakl raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem. Ništa ne mijenjate. Ali zato dajete podatke i često ponavljate da u Hrvatskoj ima negdje oko 1,1 milijun hektara poljoprivrednog obradivog zemljišta. Ali te općine su prepoznale ili pronašle ili gradovi, 532 tisuće hektara i indetificirale ga. Gdje je ostalo zemljište? Pa nije ga valjda netko izvezao u inozemstvo. Agencija koju zamišljate neće raditi taj dio posla, nego to i dalje ostaje obaveza lokalne samouprave. Trebat će nam još 100 godina da netko u ovoj državi pronađe 600 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu za koju nitko ne zna gdje je. Govorite o napretku. Pronađite najprije milijun i 100 tisuća hektara državnog zemljišta. Članak 15. i 81. su katastrofa. Staračka domaćinstva bolesni i stari ljudi koji ne obrađuju poljoprivredno zemljište. Dajete rješenje da će općina to davati u zakup. Ako vlasnik tog zemljišta želi prodati tu zemlju, mora ponuditi agenciji. Ali problem ne obrađenog zemljišta u veliko djelu je u tome, što se radi o malim dislociranim parcelama i nitko ne želi uzeti u zakup. Niti vlasnici mogu prodati te parcele. Pa u zakonu ste dali rješenje da agencija kada primi ponudu ne mora otkupiti svu ponuđenu zemlju, ali zato planirate kazniti vlasnika poljoprivrednog zemljišta kojega ne može obrađivati, država od nje ne želi kupiti tu zemlju i odapet ćete mu kaznu 10, 20 ili 50 tisuća kuna. Ove odredbe imale bi smisla samo onda kada bi popravili zakon i propisali obavezu agencije da svu zemlju koja je ponuđena mora otkupiti. Ne možete istovremeno prijetiti građanima Hrvatske s kaznama za neobrađivanje zemljišta a da ne preuzimate obavezu da otkupite svu ponuđenu zemlju. I što će biti druga posljedica? Pad cijene zemljišta. Vlasnik parcele ponudi općini da ide u najam. Nema zainteresiranih, ni po natječaju ni neposrednoj pogodbi. Onda vlasnik odluči prodati tu zemlju. Nema zainteresiranih. Agencija, napisali ste, ne mora otkupiti zemlju po cijeni koju je on ponudio od 5 kuna. Doći će privatni kupac i ponudit će vlasniku 2,5 kuna i reći će vidiš država ti nije htjela otkupiti po 5 kuna. Ja priznam da vrijedi možda i 6 ali država ti neda ni 5. Evo ja ti dajem 2,5 kune. Razvili ste fantastični mehanizam pljačke, siromašnih, staračkih poljoprivrednih domaćinstava koja ćete pod prisilom kazni natjerati da zemlju prodaju po kunu. To možete spriječiti samo poštenjem, da odredbu zakona promijenite na način da svaki vlasnik koji ne obrađuje poljoprivredno zemljište naročito zato što ne može, zato što je star, zato što je bolestan, zato što nema novac da investira u mehanizaciju. Država tu zemlju mora otkupiti i tek nakon toga možete prijetiti rigoroznim kaznama. Ovo će vam se desiti posebno u sjevero-zapadnom dijelu Hrvatske. Nije ni čudno. Svi zakoni u zadnje vrijeme koji se donašaju kad ga prevede na razumljivi jezik u sjevero-zapadnom dijelu Hrvatske ta poljoprivredna zemlja vrijedi sve manje, vrijedit će i sve manje ovaj put uz pomoć Hrvatske seljačke stranke i njenog ministra. Hvala. Josip (HSS)** Hvala. Imamo dva ispravka navoda. Uvažena kolegica zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar je izrekao nekoliko netočnih navoda. Prije svega, govorio je da prioritetnom koncesijom zemljište dobivaju predsjednici seljačkih udruga. To je strašna neistina i obmana i nedopustivo je da tako blati ljude koji časno rade svoj posao. Ti ljudi nisu proleteri, nisu cijeli svoj život proveli po sastancima. Oni krvavo rade na svojoj zemlji i nedopustivo je da se takva ljaga baca na njih. Čak i onaj izdvojeni primjer koji je spomenuo nije bila prioritetna koncesija. Prioritetu koncesiju ovim zakonom skroz ukidamo a do sada su je imali bivši PIK-ovi. Prema tome, nije istina da se seljacima dodjeljivala prioritetna koncesija. I želim reći još nešto što je također doista prestrašno a to je da kolega Lesar ističe da se ovim zakonom osigurava pljačka siromašnih poljoprivrednih gospodarstava. To je apsolutna neistina, obmanjivanje hrvatske javnosti. Ovim zakonom uvodi se red u gospodarenje poljoprivrednim zemljištem. Ona staračka poljoprivredna gospodarstva koja ne mogu obrađivati svoje poljoprivredno zemljište moći će dati agenciji da gospodari tim zemljište kroz vid zakupa ili prodaje i za to će dobiti naknadu. Prema tome, imat će još dodatno novac osiguran koji danas nemaju a na njihovom zemljištu raste šikara svojim susjedima ili onima koji žele proširiti svoje posjede omogućiti da se bave poljoprivredom. S pravom govorite kolega Lesar da bi se država trebala i ovdje obvezati na pravo prvokupa i za to osigurati sredstva, ali mi to pravo prvokupa imamo u tri, četiri zakona. I što je država kupila? Pa ova država odnosno ova vlast koja je tu na vlasti samo je rasprodala, ništa nije kupila. Po pravu prvokupa nije kupila jedan kvadratni centimetar a ustanovljava počesto to pravo. A i ovdje je potrebno ali ga nema. I ovdje je bilo čak i spomena, vi ste se nešto dodirnuli. Ne pada mi na pamet da branim 47. godinu ali danas mi imamo štogod ovdje sada i prodavati, ali onda je bilo oduzimano svima da bi postalo nekakvo zajedničko. Ne pravdam to uopće. Ali danas ovdje imate pravo da se vrši pljačka jer se uzima od jednoga a daje ga drugome. Naime, nakon što je čovjek nakon što je čovjek ostao bez radnog mjesta, nakon što je u vlastitom stanu na koji je imao pravo korištenja postao podstanar, nakon što ima malu penziju, mirovinu ostalo mu je negdje zabačeno poljoprivredno zemljište koju će mu ova vlast oduzeti jer eto ne obrađuje to zemljište. Ali još kad govorite, pa i vi kolegice, i vi ste se kolega Lesar osvrnuli na ono što je rekla kolegica Petir. Lokalne zajednice svojim odabranicima pretvaraju njihovo poljoprivredno zemljište u građevno a moje je građevno oduvijek postalo poljoprivredno. I sad ćete me kazniti što ne mogu babulje obrađivati. Sramota. Povrijeđen je članak 214. Kolegica vrijeđa zdravi razum svih nas ovdje u ovoj sabornici braneći 47. i otimanje, otimačinu komunističku braneći ovdje u Saboru. To je vrijeđanje zdravog razuma i vrijeđanje svih nas ovdje u Saboru. I još usput naziva pljačkašima, ne znam koga je sve apostrofirala ovdje ali ovo je katastrofa od ponašanja naše kolegice. Ja bih prosio da se okanimo prognoza jer za vremensku prognozu imamo ovlašteni zavod. Za odgovor na repliku se javio uvaženi kolega zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Pa upravo, poštovana kolegice Ingrid na ovaj problem jedno doista čudno rješenje iz zakona koje najprije vlasniku poljoprivrednog zemljišta naređuje da ga mora obrađivati što je dobro i to pozdravljam. Ali onda daju rješenje da ako ga ne obrađuju mora ponuditi na obradu koju će provesti općina i agencija, ali ne odgovaraju na pitanje što ako nema zainteresiranog. Onda će biti kažnjen jer zemljište nije obrađeno. Onda će ga ponuditi na prodaju, agencija ne mora to otkupiti. Da bi došli do okrupnjivanja poljoprivrednog zemljišta i starijim ljudima omogućili da oni koji žele da se toga riješe onda je elementarna obaveza države da preuzme na sebe obavezu da sve što je ponuđeno otkupi. A mi nažalost imamo još jednu situaciju, da i danas neki koji imaju u zakup državno poljoprivredno zemljište njega ne obrađuju ili ga fol obrađuju radi poticaja. Jer poticaji godišnje za 100 hektara vrijede više nego bi vjerojatno zaradio kad bi obrađivao kako treba. Pa se sada pitam da li će ta agencija, u zakonu o tome nema ni riječi, napraviti reda, raščistiti i oni koji su u prošloj godini ili u ovoj godini pobrali milijune poticaja a da nisu osim korova i šikare proizveli ništa. A onda još rade i dodatno da na tu zemlju koju uzimaju tobože u zakup od malih posjednika, ostvaruju dohodovne potpore. To je ono jedna pčela, jedna tegla i poticaji. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, smatram da je potrebno ovdje reći nekoliko rečenica s obzirom da je evidentno da su neke stvari u kontradikciji. S jedne strane se vrlo jasno govori da se daju izvršne potpore za poljoprivredno zemljište i za pojedine kulture a s druge strane se pokušava uvjeriti nekoga da pojedini članci Ustava ne funkcioniraju u onom djelu kao što je to jasno napisano i u članku 48. i 50. i 52. Ono što moram ovdje naglasiti, moram reći da mi niti na bilo koji način, na bilo koji način ne pokušavamo ništa nikome oduzeti. Ono što je pravo i šta Ustav nalaže je da se u određenim stvarima trebamo brinuti na način kako je to propisano Ustavom. I ja bih molio da se ne krivo informira i dovodi hrvatsku javnost u zabludu u pogledu nekih izričaja. Svaki onaj koji je posjednik zemlje, poljoprivrednog zemljišta imaju pravo obrađivati, ima pravo za to obrađivanje dobiti i poticaj. Prema tome, to je prvo pravo koje svatko ima, ali kada to pravo ne koristi u tom djelu da to poljoprivredno zemljište ne obrađuje, onda je država dužna, dužna da o tome vodi brigu jer je tako u Ustavu i zapisano. Prema tome, mi samo želimo riješiti nagomilane probleme koji jesu vezani uz poljoprivredno zemljište jer je osnov da bi mogli krenuti dalje u ukupnoj prilagodbi poljoprivrede prema Europi, u ukupnom dijelu ja bih rekao razvoja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje je nešto što se zove okrupnjavanje. I mi s jedne strane ne možemo imati i tjerati naše poljoprivredne proizvođače da okrupne svoja obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer će inače propasti, neće biti dovoljno konkurentni, a s druge strane ne dovoditi, omogućavati da na određeni način to i učine, s onim poljoprivrednim zemljištem kojega vlasnik ne želi obrađivati. Znači svako naše staračko domaćinstvo ima samo jednu obvezu, a to je da ode na općinu i da kažem, ja ne mogu obrađivati, nemam sredstava, neka mi općina raspiše raspiše zakup i neka se netko javi. I svi problemi toga trenutka za to obiteljsko gospodarstvo, za to staračko domaćinstvo prestaju. prestaju. A radimo veliku korist za one koji nemaju dovoljno, a čuli smo i danas ovdje iz ovih klupa na lijevoj strani dovoljno hektara da bi mogli na svojoj farmi hraniti stoku, da bi mogli okrupniti svoje gospodarstvo i nemojmo gospodo biti da neću upotrijebiti neki grupni izraz ali samo nekorektni. Nego shvatimo da ovaj zakon ide u smjeru da Hrvatska napokon stane i nečemu što se zove prekomjeran uvoz ali i da iskoristi šansu koju ima, jer ako ne definiramo to na ovaj način bojimo se da ćemo i dalje imati poljoprivredna zemljišta na kojima bi rasla ambrozija. Na ovaj način ako prihvatimo ovaj zakon uvjeravam vas da ćemo to svakako spriječiti. Hvala lijepa. Za raspravu se dalje javio, uvaženi kolega zastupnik Boris Šprem. Izvolite zastupniče. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre suradnici, uvažene kolegice i kolege. Ja ću nastojati argumentirano govoriti o ustavno pravnim problemima koji su sadržani u ovom zakonskom prijedlogu. Istina je gospodine ministre da članci 48., 50. i 52 Ustava Republike Hrvatske reguliraju ovo područje. Ali kao i svaki propis, a pogotovo Ustav koji je kratak, mnogi kažu sadržajan i jasan treba interpretirati povezano, treba interpretirati kombinirano. Pa ću ja tako reći da su tri osnovna postolata ili pravila koja trebaju biti primjenjena i provučena kroz ovaj zakonski prijedlog. Sadržana su ova tri članka koja ste naveli. Prvo je pravilo da se jamči pravo vlasništva. Drugo je pravilo da iznimno, pazite, iznimno možete ograničiti. I treće pravilo a iznimno se može ograničiti zbog općeg dobra, da ga tako pojednostavljeno nazovemo. Ili kao što ovdje piše dobra od interesa za Republiku Hrvatsku što ja sada na neki način tumačim da je isto, ali nije sasvim isto. I treće pravilo, zakonom se određuje način kako se ograničava to pravo, pravo vlasništva. Dakle, prvo pravilo, da svaki vlasnik ima, pravo vlasništva kako se realizira. Realizira se tako da u principu svaki vlasnik radi sa svojim vlasništvom što hoće. Samo malo, nisam došao do drugog. Ovo drugo da se može ograničiti iznimno se može ograničiti na način kada netko zloupotrjebljava to svoje prvo pravo vlasništva. I treće dakle, da se to rješava zakonom na određeni način. To mi nismo pomirili, ta tri pravila nismo pomirili, jer zakonom nismo na pravilan način to riješili. A to najbolje govori članak 81. ovoga zakonskoga prijedloga. Dakle, zadaća je ovoga zakonskog prijedloga da se stavi u funkciju neobrađeno poljoprivredno zemljište za koje apsolutno svi jesmo jer je suludo uopće razmišljati drugačije. Pa koji bi čovjek, makar nije iz poljoprivrednog kraja kao što sam ja i koji nije prije nego što sam završio Pravni fakultet, završio srednju poljoprivrednu školu, bio protiv toga. Pa mene srce boli kada prolazim po nekim područjima, vidim šikare i zapušteno zemljište. Ali s druge strane moramo paziti da to izvedemo na ustavno prihvatljiv način. I sada ću vas podsjetiti na jedno od rješenja prve koalicijske vlasti u ovoj Republici Hrvatskoj. Znamo koja je to vlast bila jer ovo je druga koalicijska vlast. S jednim preskokom nekoliko godina. Prva koalicijska vlast je početkom svoje da tako kažem vladavine donijela jedan zakon, Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. I kroz taj zakon je prošla jedna odredba koja je kazala da se oporezuje onaj koji ne obrađuje, to se dobro sjećate, sjećamo se, oporezuje se onaj vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji ga ne obrađuje. Znate šta se dogodilo sa tom normom? Ona je proglašena neustavnom. U veljači prošle godine. Ja imam ovdje odluku Ustavnog suda. Na sličan način ja vas uvjeravam, Ustavni sud, pretpostavljam da je tako jer nikad ne znaš, ali koliko mi pravno stanje dopušta članak 81. gdje se govori o tome da vlasnik nekretnine ne može najprije sam odlučiti šta će s njom nego odmah mora državi i preko države rješavati svoje vlasništvo, mora pasti na Ustavnom sudu jer nije pomireno sa onim trećim principom a to je da se na određeni način koju, u svrhu i funkciju treba se primjenjivati poljoprivredno zemljište riješen kroz ovaj zakonski prijedlog. I dozvolite mi samo na kraju radi ilustracije ove moje teze, još neke odredbe koje su po meni izuzetno sporne, dvojbe različito se mogu tumačiti. Članak 25. Članak 25. stavak 4. kaže sljedeće: za poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja visina naknade određuje se u iznosu od 25% prosječne cijene zemljišta. Tu se otvara nekoliko pitanja. Prvo pitanje: je li se radi o građevinskom zemljištu ili poljoprivrednom zemljištu? Odgovor se izbjegava. Koja, pa ne znam ja. Piše prosječne cijene zemljišta. To je prvo pitanje. To se, strahovito puno posljedica iz toga proizlazi. Drugo pitanje, zašto se za cijele parcele poljoprivrednog zemljišta koje se prenamjenjuju i za koja se plaća naknada treba plaćati ta naknada. Na primjer ako netko je vlasnik tisuću kvadrata poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u građevinskoj zoni … /Govornik se ne razumije./ … On bi trebao platiti naknadu samo za … /Govornik se ne razumije./ … ta kuća biti napravljena na 200 kvadrata a ovih 800 kvadrata koje bi trebala brinuti država da se baš stavi u funkciju poljoprivrednog zemljišta kao okućnica ne bi trebao plaćati. Ali radi toga da to bude poljoprivredno zemljište. To pitanje nije riješeno. I treće pitanje koje se stavlja pred nas i koje meni se nameće. Naknada se plaća unaprijed, kod prenamjene i ako dobiješ građevinsku dozvolu. Recimo, a šta ako ja više, ako ja to neću realizirati? ako neću ništa graditi ako neću ništa graditi. I dalje je poljoprivredno zemljište. Dakle vidite koliko tu pitanja ima. Onda jedna gospodine ministre potpuna, meni nerazumna situacija u članku 30. stavku 9. Dakle nakon što poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju programa raspolaganja a koje programe donose jedinice lokalne samouprave? Imate stavak koji kaže: «Ministarstvo je dužno od 60 dana od dana primitka potpune dokumentacije dati suglasnost iz programa, iz tog programa.» Ma nije ministarstvo dužno dati suglasnost ako nije regularna stvar. Ali to je krupna, krupni problem u ovom zakonskom prijedlogu nego se mora drugačije formulirati da bi se znalo ako program nije donesen u skladu sa zakonom onda se ne može dati suglasnost. Ovdje piše da se mora dati suglasnost. Pa ne mora se dati suglasnost … /Govornik se ne razumije./ Agencija, oko agencije. Mi znamo da je agencija zapravo i to smo već uveli kao praksu, regulatorno tijelo. Agenciju u pravilu kako ulazimo u proces integracije, ulazimo u je tijelo ovog Sabora. I umjesto da tako važna agencija bude osnovana zakonom kako bi bila tijelo Sabora, kako bi Sabor imao nad njom nadležnost kontrole mi to prepuštamo da to Vlada radi uredbom. Apsolutno smo protiv toga jer to nikako ne spada u nadležnost Vlade. Znate kad još napišete da agencija ostvaruje sredstva za rad iz proračuna i drugih aktom, osnivanje Statutom šta to znači i drugih … /Govornik se ne razumije./ … Pa nek to budu sve izvori iz državnog proračuna jer financiranje takve jedne agencije sa tako ogromnim ovlastima i odgovornostima treba biti transparentno i financiranje. Na samom kraju ovim se zakonskim prijedlogom nažalost ne stavlja u funkciju neobradivo poljoprivredno zemljište u obradivo na ispravan i zakonit način niti se rješava problem komasacije, ali se otvaraju strahovita pitanja ustavno-pravne prirode za koju kao što je gospođa Ingrid Antičević rekla postoje osnovane potrebe da se obratimo zaštiti Ustavnom sudu ukoliko se tako zakonski prijedlog usvoji. I zato i ja za razliku od gospodina Matušića koji ukazuje na zdrav razum, ali na pogrešan, u pogrešno vrijeme i na pogrešan način, ja ukazujem na zdrav razum ovdje da se ovaj zakon ide u treće čitanje i dajte priliku još jednom ali ne stručnjacima ja ne znam koje ste vi stručnjake kontaktirali nego prave stručnjake iz područja građanskog prava koji će vam pomoći da se ovaj zakon formulira na način da neće biti ustavno-pravno sporen. I još na samom kraju, još na samom kraju gospodine Matušiću što se tiče 1947. možda su naši očevi pogriješili ali ako vi griješite drugi puta onda je to neoprostivo. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Frano Matušić. Izvolite. Gospodine predsjedniče ovdje je kolega bez ikakvog povoda povrijedio članak 209., 209. i 214. jer se direktno meni obraćao u Hrvatskom saboru što nije primjereno. Druga stvar kad govorite o zdravom razumu onda ste ga trebali imati kad je bilo vrijeme a ne danas se prati s tim jesu li vaši očevi pogriješili ili nisu? I vaši prethodnici su to, nisu to vaši očevi. To su vaši prethodnici iz Komunističke partije. Oni koje ste vi naslijedili. Ovako, ne vidim da je povrijeđen Poslovnik jer uobičajeno je da ponekad u raspravama spominjemo pojedine zastupnike po imenu. Prema tome, ako, ako bi bila opomena onda bi to bio jedan dugi niz opomena koji bi ja morao davati zbog takvog, takvih stvari. Tako da ću se suzdržati. Ali nije, nije ništa strašno i ne moramo se oko toga. Molim da se zvoni za, dobro. Gospodin Zvonimir Mršić je na redu. Nema ga. Gospođa Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Ja ću svakako podržati donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu zemljištu jer mislim da je to izuzetno važno danas u ovom trenutku u kojem se nalazimo. U Hrvatskoj ima 1 milijun hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, od toga je 20% tog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, 80% u privatnom vlasništvu i sigurno je da treba tražiti nove modele koji će to privatno poljoprivredno zemljište privesti Ponavljam, riječ je dakle o milijun hektara poljoprivrednog zemljišta. Naravno da je ovo i poseban izazov u financijskoj krizi u kojoj se danas nalazi Europa, pa i svijet, a koja nije zaobišla ni Republiku Hrvatsku, posebno kad govorimo s aspekta proizvodnje hrane, za što Hrvatska ima sjajne mogućnosti, ima sjajne mogućnosti biti igrač i na domaćem i na međunarodnom tržištu, a nemojmo zaboraviti da otvaranjem svakog novog radnog mjesta u poljoprivredi se otvaraju još dodatna 2 radna mjesta u drugim sektorima. To nije zanemarivo ako uzmemo u obzir podatke istraživanja statistike koje govore da je nezaposlenost na selu gotovo dvostruko veća od prosjeka u Republici Hrvatskoj, da je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika na selu 3 puta manji nego u gradu, ako gledamo grad Zagreb, onda i 10 puta. U tom smislu zasigurno da i Vlada Republike Hrvatske i mi kao saborski zastupnici imamo obavezu pronaći modele kako učiniti hrvatsko selo konkurentnim, kako učiniti konkurentnim hrvatsku poljoprivredu. Naravno da je danas hrvatsko selo suočeno sa mnogobrojnim izazovima i zbog toga što je stanovništvo uglavnom staro i zbog problema koje imamo sa poljoprivrednim zemljištem i ako se nastave takvi negativni trendovi, sigurno da će se dogoditi egzodus sa hrvatskog sela. Posljedice za hrvatsko društvo biti će nemjerljive, biti će pogubne, a to će doprinijeti neravnomjernom razvitku Republike Hrvatske u koje se svi svakodnevno kunemo ovdje u Hrvatskom saboru. Zasigurno da je hrvatsko selo imalo iste razvojne mogućnosti kao i sela u drugim europskim zemljama, problem je što nismo imali osim u kratkom razdoblju Banovine Hrvatske i u vrijeme koalicijske vlasti kad je HSS vodio resor poljoprivrede dovoljno jasnu razvojnu politiku sela koja bi vodila ka napretku. To je bilo razumljivo i stoga što je Hrvatska često bila pod drugim vlastima, pod Bečom, Peštom i Beogradom i mislim da je danas vrijeme da Hrvatska Vlada preuzme odgovornost za razvoj hrvatskog sela i HSS u tome daje svoj doprinos jer bilo bi žalosno i bilo bi nedopustivo da u budućnosti o hrvatskom selu brigu vodi netko drugi. Zbog toga model koji predlaže ovaj zakon, a to je uvođenje agencije za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem je dobar model jer smisao agencije je stavljanje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta u funkciju i okrupnjavanje tog poljoprivrednog zemljišta. Nije točno što je bilo rečeno u prethodnim raspravama da je ovdje riječ uglavnom o malim privatnim parcelama koje ionako nitko ne želi obrađivati jer smo svjedoci da u svim dijelovima Republike Hrvatske, obzirom da je riječ o milijun hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, te parcele jesu i dovoljno velike, a kad se spoje sa onim parcelama koje se obrađuju zasigurno mogu biti dostatne za povećanje poljoprivredne proizvodnje. Postoje također oni, i ja sam to govorila i u prethodnoj prvoj raspravi, u prvom čitanju, postoje oni koji Hrvatsku ne smatraju svojom domovinom. Jedni žive u Americi, Njemačkoj, pošli su trbuhom za kruhom, ali postoje oni koji žive u susjedstvu, dođu uzeti penziju u Hrvatsku, a na njihovoj ledini raste šikara. Takvi onemogućavaju svojim susjedima da prošire svoju poljoprivrednu proizvodnju i takvi koji ne brinu o svom zemljištu stvaraju nemoguće uvjete, dapače, ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju svojih susjeda. E upravo zbog takvih treba uvesti naknadu za neobrađeno poljoprivredno zemljište jer oni imaju mogućnost obrađivati to zemljište, ali ne žele. Ukoliko ne žele platiti tu naknadu, oni će temeljem ovog zakona moći ponuditi svoje zemljište za zakup ili prodaju agenciji i za to će dobiti adekvatnu naknadu. nemaju namjeru obrađivati zemljište ili ga ne žele ponuditi agenciji za zakup ili prodaju, a koja bi ga stavila dalje u promet, onda doista ne vidim drugi način kako ih kazniti jer ovdje govorimo o nacionalnom resursu, o poljoprivrednom zemljištu, nego da ih se kazni i novčano, odnosno da ih se opali po džepu. Ovaj zakon nudi pojednostavljenje procedure i ukidanje raznih suglasnosti jer činjenica je i točno je što je bilo rečeno u raspravama da su neke suglasnosti dobivene 2002. godine, a da do dan danas natječaji nisu raspisani, seljaci nisu ušli u posjed raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Isto tako mislim da je dobro da se uvodi mogućnost žalbe što nije bilo dosadašnjim zakonom moguće. Svjedoci smo da je doista bilo malverzacija na razini pojedinih općina i gradova, da načelnici, gradonačelnici nisu zemljište dodjeljivali temeljem Zakona o poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, nego onima koji nikako po zakonu nemaju prioritet, ali u principu tu se ništa nije moglo napraviti jer nije bila dozvoljena žalba, odnosno nije bilo takve mogućnosti. Dobro je i to što se ukida prioritetna koncesija jer smo svjedoci da su raznorazni tajkunčići koji su bili bliski ovoj ili onoj vlasti potezom pera dobivali zemljište, dok primjerice moji seljaci u Dubici, u Jasenovcu, u Novskoj, Kutini ili negdje drugdje koji su u teškim vremenima rata obrađivali to zemljište su preko noći ostali bez zemljišta. Dobro je i to da se omogućava javnim ustanovama za zaštitu prirode, bilo županijskim ili državnim gospodarenje, upravljanje pašnjacima i livadama jer je činjenica da danas na mnogim pašnjacima i livadama ili raste … /Govornica se ne razumije./ … ili s druge strane se uvodi, odnosno dovodi stoka za koju se ne zna podrijetlo ni tko im je vlasnik. Zbog toga oni marni vlasnici imaju velikih problema. Isto tako predložila bih Vladi Republike Hrvatske, odnosno ministru koji je ovdje ovlašten da se u članku 6. i onečišćenje živim genetski modificiranim organizmima stavi kao onečišćenje jer je poznato da ispuštanje živih genetskih modificiranih organizama bitno narušava biološku ravnotežu. Članak 24. izazivao je brojne polemike, tu govorimo o prenamjeni zemljišta. Ja predlažem da se također i društvena infrastruktura gradnje vjetroelektrana, trafostanica, ali i poduzetničkih zona oslobodi plaćanja prenamjene. No isto tako ako se to ne iskoristi za namjenu koja je navedena, da se onda ima obaveza platiti pun iznos i vratiti u prvobitno stanje. Svjedoci smo kada govorimo prenamjeni raznih situacija, a mislim da je najsvježija ona o kojoj su i mediji pisali, o kojoj USKOK provodi istragu, a to je "krašograd", tzv. "krašograd" gdje se studentima, vlasnicima dvije novoosnovane tvrtke, karantene i mala ulaganja u Gradu Zagrebu omogućilo mešetarenje sa zemljištem. Grad Zagreb je dao 20 tisuća četvornih metara zemljišta uz Maksimirsku cestu za 35 tisuća četvornih metara četvornih metara u Sesvetskom Kraljevcu. Zemljište u Maksimiru procijenjeno je na 321 € po četvornom metru, a parcela u Sesvetskom Kraljevcu na 185 €. Dakle takve malverzacije zasigurno treba zaustaviti kao i one koje su se dogodile opet u Gradu Zagrebu nedavno, u Resniku, a o tome isto USKOK vodi istragu. Riječ je da se od starosjedioca u Resniku otkupljivalo po 18-36 € kvadrat zemljišta, a onda je to grad urbanizirao i potom je to zemljište naraslo na 230 € po kvadratu pa su nečiji politički podobnici i prijatelji zaradili 16 milijuna To je sramota, to je pljačka i to se ne smije dozvoliti i u tom smislu ovaj zakon uvodi red. Želim reći i na kraju da zasigurno da se puno očekuje i u ovom procesu pregovora unijom. Da se i Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Hrvatske založe jasno za naše nacionalne interese, a to je svakako očuvanje poljoprivrednog zemljišta, što bolji tretman poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i naravno zabrana prodaje zemlje strancima onako kako je to bilo i usuglašeno na 12 godina nakon ulaska u Europsku uniju. Hvala. Imamo tri replike i jedan ispravak. Prvo replika gospođa Zdenka Čuhnil. Izvolite. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Želim replicirati kolegici samo u ovom dijelu naknade za neobrađeno zemljište. Ako bi se to tretiralo da je naknada samo zato da prisilimo nekoga da proda zemlju, u tom slučaju bi se moglo to tumačiti kao da je to protuustavno. Međutim ta naknada se uvodi iz još jednog razloga, a to da je to zemljište ukoliko ga netko ne želi prodati ne mora, ali ga mora držati u kultiviranom stanju, a to znači ne štetiti susjedu, a da bi ga držao u kultiviranom stanju postoje vrlo jeftine mjere što svatko može. A da bismo prihvatili zbog čega je ovo važno, najbolje je otići na otok Susak gdje je kultivirano kvalitetno zemljište vinograda, maslina pretvoreno u džunglu i neprohodno. ova mjera mora biti podržana kažem i iz ovog drugog razloga održavanja zemljišta u kultiviranom stanju što svatko može. Hvala lijepa. mi se tu u principu kolegice Čuhnil slažemo, jer nedovoljno je vremena da bi se istakli svi aspekti. Svakako da naknada za neobrađeno poljoprivredno zemljište ima svrhu dovesti zemljište u obradivo stanje kako na njemu ne bi rasli korov, šikara i kako to zemljište ne bi predstavljalo opasnost za susjedne parcele. A u svakom slučaju ukoliko postoje oni koji to ne mogu ili ne žele, onda agencija tu može pomoći, uzeti stvar u svoje ruke na način da se to zemljište ponudi u u zakup ili prodaju, da onaj vlasnik tog zemljišta dobije adekvatnu naknadu, ali isto tako za one nemarne koji ne žele iskoristiti niti jedan ovaj institut i koji ne razumiju da zemljište jest nacionalno bogatstvo za njih na žalost ne preostaje druga mjera nego a plate naknadu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. upravo onaj dio gospođe Petiri u njezinoj raspravi kada je govorila da se neće moći više osigurati onim mešetarima koji su mešetarili poljoprivrednim zemljištem i spomenula je tu jedan dio di se događaju ta razna mešetarenja, a to je … sa lijeve strane isključivati, budite parlamentarni. To je "krašograd". Ali ja bi još rekla, mi jednostavno ovim zakonom nećemo dozvoliti takva mešetarenja. Evo jedan samo primjer. Naime na području Demelja, to je moja četvrt Brezovica, gdje se uporno neda da se to poljoprivredno zemljište koje ima komunalnu infrastrukturu onakva kakva je, ali se tu neda prenamjena osobno za tu obitelj. Ali nakon par mjeseci dolaze ti mešetari, dolaze ti mešetari koji vrlo lako izbore građevinsko, prenamjenu građevinsko zemljište a to je naravno u Gradu Zagrebu i tu bi trebalo poraditi više da i odvjetništvo prekontrolira na takav način, jednostavno oduzimajući tim ljudima na rubnim područjima Grada Zagreba njihovo vlasništvo i namjenjujući kojekakvim mešetarima. I čestitam tu i ministru i ministarstvu i cijelome timu što je ovakav zakon ponudio parlamentu, a i građanima Hrvatske i zasigurno ćemo skratiti takvim mešetarima kakvi su danas zato me isključujete da me ne čuje Grad Zagreb i Zagrepčani jer upravo ste vi protiv ovog zakona iz razloga da vaši mešetari neće više … Hvala. Očito je da se isključuje, ali ne zna se tko. **Šolić, Božica Gospodine predsjedniče, da mene ne iznenađuje ova atmosfera u desnom dijelu dvorane, ja mislim da doista nije dopustivo da se tako galami kada se raspravlja o jednoj važnoj temi o nacionalnom ali obzirom da smo kroz godine vidjeli koliko ima razumijevanja prema poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu s te strane, onda me to i ne bi trebalo čuditi. Slažem se sa kolegicom Šolić da će ovaj zakon bitno doprinijeti smanjenju mešetarenja poljoprivrednim zemljištem, odnosno dokidanju takvih procesa jer smo svjedoci da se doista svašta događalo. I slažem se s vama kolegice Šolić da je nedopustivo da jedna siromašna obitelj u Brezovici gdje postoji infrastruktura prenamjenu zemljišta, priključiti se na infrastrukturu i sagraditi si kuću za život, a s druge strane da raznorazni mešetari po 18 eura kupovat zemljište, prodavat ga po 230 eura. Pa zamislite koja je to zarada, 16 milijuna eura nečiji prijatelji dobivaju na prenamjeni zemljišta. To je strašno, to nedopustivo i mislim da stvarno ta dvostruka pravila treba ukinuti, ali da tu posla ima i USKOK i državno odvjetništvo, jer ovaj zakon sam po sebi neće moći u potpunosti biti mjera za zaštitu od raznih mešetara ukoliko sve državne institucije ne shvate da moramo imati prioritete, a prije svega

ja se slažem gospođo Petir … /Govornik isključen, ne čuje se./ … Podsjetit ću vas ne nekoliko slučajeva recimo o kojima bruji čitavo Turopolje, na trasi autoceste

Na trasi autoceste Zagreb-Sisak grupa podobnih HDZ-ovih ljudi predvođenih tadašnjim podžupanom Matićem uzela je u zakup velike količine poljoprivrednoga zemljišta, posadila virtualne voćnjake i gle čuda, tuda prolazi autocesta a sada su dobili milijunske odštete. Nadalje, bilo bi zgodno kad ste već sada u Vladi, gospođo Petir, ispitati što se na onom dijelu trase koji prolazi kroz lekeničko područje gdje se događa ista stvar. A podsjetio bih također da je ne tako davno priča u javnost izašla kako je jedan poduzetnik uspio od jedne slavonske općine za mali novac dobiti zemljište koje je Vlada posredovanjem jednoga ministra poklonila toj općini za poduzetničku zonu, ali eto gle čuda, i taj poduzetnik koji to preprodaje trgovačkom lancu, a i taj ministar iz istoga su grada, iz istoga Livna. Hvala lijepo. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine predsjedniče, kolegica Šolić je povrijedila članak 214. /Svi govore u glas./… Govorila je, a nije dobila riječ. Doviknula je iz klupe: "isključuju vas Bernardić i Maras" što nije točno i na taj način… I na taj način je svojim ponašanjem odstupila od općeg prava ponašanja u Saboru, omalovažila ili vrijeđala predsjedatelja i druge zastupnike, na taj način je rekla da smo mi neozbiljni i da isključujemo druge zastupnike što nije istina. Ja vas molim da je opomenete da to više ne radi. Nisam dužan slušati tko komu dobacuje. I sluh mi nije baš najbolji da bi svaki detalj mogao… Prema tome, ako je bilo dobacivanja bilo je van odobrenja predsjedavajućeg sjednici. Nemojmo, ljudi, završimo danas ovaj dan. Nemojte isključivat jedan drugoga, pa dajte dokle smo došli da se tim stvarima bavimo. Odgovor na repliku, gospođa Marijana Petir. Gospodine predsjedniče, kolega Beus Richembergh govorio je o zemljištu koje se nalazi na trasi autoceste Zagreb-Sisak da je riječ o pojedinim poduzetnicima koji su dobili to zemljište u zakup. Ako su ga dobili u zakup, onda ga ne mogu danas prodati tako da mislim da je on tu nešto pogriješio u razumijevanju samih pojmova zakupa, prodaje i svega što iz tog proizlazi. No, zasigurno da pravila za sve vrijede jednako. Ako on misli da je bilo određenih problema ili malverzacija, postoje državne institucije koje će se s tim baviti. Ono što ja želim reći vezano uz autocestu Zagreb-Sisak, pa meni je drago kao zastupnici 6. izborne jedinice da se autocesta Zagreb-Sisak gradi i da će biti sagrađena u mandatu ove Vlade. Hvala. Ispravak netočnog navoda. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolegice, da se ove razne zloupotrebe jedinica lokalne samouprave nisu mogle do sada spriječiti. Mogle su se do sada spriječiti, a one neće biti ne zabranjujete prenamjenu poljoprivrednog zemljišta što je nužno da se učini ukoliko se misli sačuvati poljoprivredno zemljište, nego omogućujete golf investitorima da čak bez naknade za prenamjenu na poljoprivrednom naprave golf igrališta. To je jedna stvar, a druga stvar nisu samo, što kažete da su samo takve zlouporabe, bilo je i ovih drugih zlouporaba i nisu jedine i primjer sam gdje moja djedovina kao građevno zemljište od stoljeća postala pod vašom vlašću poljoprivredno i po ovom zakonu moram obrađivati kamenje. A nisam jedina, mnogi su ti. Hvala lijepa. Izgleda se popravlja atmosfera u sabornici. Dame i gospodo zastupnici i zastupnice, prekinut ćemo sjednicu, prekinut ćemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda budući da još ostaje 25 pojedinačnih rasprava. U utorak u 9,30 sati nastavljamo s ovom točkom dnevnog reda. Prava na redu je gospođa Nadica Jelaš, potom Tatjana Šimac-Bonačić pa onda Branko Kutija i tako redom. dame i gospodo